Težko sem prepričan v to glede na to, da ste zavrnili v koaliciji in glasovali proti zagotovitvi pitne vode v Anhovem, kar je bila tudi ena od osnovnih zadev. Ker to je popolnoma nerazumljivo. Jaz mislim, da se vam, spoštovana koalicija, absolutno izplača, matematično se vam izplača držati visoke cene energentov in vsega skupaj, ker manj stane, če bi resnično dali pomoč tistim najranljivejšim, kakor razlika, ko bi morali znižati cene in zmanjšati praktično prihodke v blagajno. To je moje mnenje in sem v to tudi prepričan.

Kot vemo sami, elektrika je ena izmed teh glavnih dobrin narave. Se pravi, to je nujno potrebno danes, da sploh mi živimo. Vi se boste spomnili, kaj elektrika … Seveda, če govorimo tudi o elektriki, na hitro lahko povemo. Absolutno povišanje elektrike pomeni, hočeš nočeš, povišanje popolnoma vsega: od hrane, vseh zadev, se dvignejo cene izdelkov, produktov in vsega na splošno. Kaj tu pomeni dvig cen v industriji, obrtništvu, proizvodnji, kmetijstvu, vse skupaj? Tako je neizogibno to, da se bodo cene dvignile. Zaradi vas, ker verjetno niste kos temu, da boste lahko to naredili spremembe. In kar je najbolj pomembna zadeva, jaz zdaj verjamem vašemu strokovnjaku, dr. Predalič Božu, ko je na glas pravil, da bi lahko bila cena bencina 40 centov in cena dizla 35 centov, če ne bi vlada nabijala toliko dajatev na to. In tukaj je srž vsega! Glejte, vam bom pokazal eno zadevo, ki dokazuje laž, čisto laž, kar govorite vseskozi. Cene nafte na surovem trgu niso tako visoke, kakor so bile leta 2013. Tukaj točno vidite, tukaj je diagram, ki vam pokaže. Leta 2013 je bilo 116 dolarjev za brent, za brent. Bom govoril o brentu, ki je naš faktor, če bi tako rekli, kar nas zanima. Ampak 116 dolarjev je bil in cena dizel goriva je bila 1 evro 40. A je to jasno? Se je videlo zelo natančno.

Se pravi, so oslarije, kar se govori, da so cene nafte na surovem trgu zrasle. Oslarija. 30 procentov je sedaj nižja cena od takrat. Se pravi, tukaj ima samo država meč meč v rokah, ki lahko to prereže in postavi nazaj v tirnice. Te grozovite in sramotne cene, ki jih danes imamo, teh goriv. Hvala lepa. PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. Besedo ima Franci Kepa. Izvolite.

kurilnem olju. Najbolj se je dvignilo pri tekočih energentih: kurilnem olju, bencinu, nafti. Z višanjem cen goriv se pa dvigujejo tudi ostali proizvodi in usluge. Cene energentov se dvigujejo, spuščajo v ciklusih, kar skoraj vsako leto, na nekaj let so te razlike malo višje, tako je tudi sedaj. Govoriti od predlagateljice, da je letos že zima, pa da je mrzlo, pa da ljudje zmrzujejo, mislim, da temu še ni tako, ker zime in mraza še ni bilo do zdaj, tako da ne vem, če bi kdo od mraza že imel kakšne posledice. Je res malo hladnejše ponoči, zjutraj, a še zmeraj kakšne zime še ni bilo. Bo verjetno sigurno čez kakšen mesec ali prej, tako da o kakšni energetski krizi populistično govoriti, mislim, da je zavajanje. Ta vlada je v času dveh let epidemioloških razmer pomagala vsako leto z z boni, to je turističnimi, vsem, je pa še posebej najranljivejšim, predvsem upokojencem, dvakrat dala že tudi sredstva, kar je tudi pomagalo; kakor se je kdo znašel, kakor je kdo namenil ta sredstva. Nekateri so dobili po 400, 500 evrov lansko leto, letos, tako da so ta sredstva lahko namenili tudi za ogrevanje. Ogrevanje, sredstva za ogrevanje ni od danes do jutri, to se ljudje pripravijo že spomladi, namenijo sredstva za ogrevanje na jesen in to ali varčujejo, ali namenijo, ali si prištimajo ogrevanje. Tudi socialne pomoči so že uveljavljene, že v preteklosti in so enkratne pomoči namenjene predvsem tudi za ogrevanje in šibkejše družine lahko dobijo enkratno pomoč

težko kupijo ogrevanje. Močne regulacije cen so predvsem v državah, ne vem, v Venezueli, Kubi, Severni Koreji, ampak ta regulacija ni prepeljana v napredek. Zaradi tega te države, ki so regulirale, imajo ravno tako problem. V Venezueli in na Kubi so ljudje revni, so lačni, 5 milijonov ljudi iz Venezuele je šlo ven. Naši levičarji so se hodili izobraževat tja, da bi, ne vem, socializem tukaj prodajali, ampak regulacija ni prinesla napredka. Mislim, da res, če je kakšno zelo veliko osciliranje, mogoče neka začasna regulacija, mogoče res, da se to zaustavi ali pa da se zniža. Tako kot je predsednik Vlade danes dejal, če se marža zniža, nič ne naredimo s tem, ker je samo 8 procentov, če se dajatve znižajo, bi za kratko obdobje mogoče bilo, na dolgo obdobje pa ne, ker se potlej pa sredstva za druge stvari zmanjšajo oziroma jih ni in je to zelo pereče. Je pa res, da si moramo pomagati med seboj, pomagati vsaki družini, ki nima ogrevanja za zimo, ki so v stiski, ali pa otroci in starejši. Elektrika se letos in lansko leto ni podražila. Možnost je, da se tudi zamenja

nekateri pa zavračajo pridobivanje; pri vetrnicah jih nekaj moti, ali ptiči ali ne vem kdo, da jih ne moremo umeščati v prostor. Vsega skupaj imamo pet vetrnic v državi, v posmeh drugih sosednjim državam, ki jih na desetine postavljajo letno. letno. Problem je tudi pri hidroelektrarnah. Če se bo to delalo naprej, bo potrošnja bila višja, če pa ne bomo tega delali, se bo pa res verjetno elektrika dvignila. Če bo pa elektrika se res dvignila zaradi neumeščanja v prostor, bo pa potrebno tudi poiskati odgovornost za tiste, ki to zavračajo, kajne. No, toliko. Hvala.

ampak temperature danes zjutraj so bile tri stopinje. Ljubljana s toplotno energijo že ogreva od 29. septembra dalje. so se dvignile v Ljubljani, v Mariboru, v Trbovljah, kot smo slišali s strani poslanskega kolega. Tako ja, v bistvu stvari resne in alarmantne, zato je danes tudi tukaj razprava. Ni razprava zato, da bi kakorkoli demagoško razpravljali o tej problematiki. Želimo spodbuditi Vlado, da začne sprejemati ukrepe. Moram reči, da sem se razveselila tega, da se mi je zgodilo, da je bilo to vprašanje izglasovano, kajti potem poslanci prepoznavajo, da je to izjemno pereča problematika, o kateri bi že morali ukrepe imeti danes na mizi. Pričakovala sem, da bo danes predsednik Vlade rekel, vavčerje bodo dobili ti in ti in ti, takrat in takrat; zmanjšali bomo, ne vem, trošarino takrat in takrat. Evropska komisija je jasno in glasno, da vam povem, na 21 straneh opisala, katere ukrepe lahko države članice uporabijo. Mi smo samo regulirali ceno kurilnega olja pri marži na 6 centov. Zgolj in samo to, ostalih ukrepov ni. Čakamo, spremljamo. ko bojo že cene visoke oziroma ko se bojo cene spremenile, takrat ne rabite več spremljati, takrat smo že dosegli tisti plafon, ljudje bodo postavljeni pred dejstvo: plačaj ali ne vem kaj, ali pa se joči. In to je res žalostno, da se pogovarjamo, samo pogovarjamo, ne naredimo pa korenitih ukrepov. Zato še enkrat, sem pač pričakovala in sem se na koncu koncev razveselila, ker danes bi se lahko ta vlada kar hvalila, to in to in to smo naredili. Žal danes temu ni tako. Je pa res, da predsednik Vlade ni povedal pravzaprav nič, imel je pa odvetnike na strani Nove Slovenije in odvetnike na strani SMC-ja, ki so predstavljali morebitne ukrepe. In ja, ko vsi skupaj govorite tako enostavno o menjavi dobavitelja. to se izjemno enostavno sliši: ja, pa zamenjajte dobavitelja. Kako se bo pa to izvedlo? Kako bo en upokojenec, ki je sam, ki nima svojcev, ki se, bom kar ne znajde, to izvedel? To je prvo. Kako bo upokojenec – bom rekla, pa zaničljivo ne govorim –, ki se ne znajde v dani situaciji, kako bo zamenjal distributerja oziroma dobavitelja? To je ena stvar. Kaj pa druga stvar? Kako bo pa zamenjal distributerja tisti, ki ima v pogodbi vezavo, da mora biti leto dni vezan? Pa konkretno lahko rečem tudi za sebe, imam takšno pogodbo, da sem vezana na nekega distributerja. Ne morejo mi zamenjati. Ne morem, pa bi si mogoče želela. Ne gre. Tako me tukaj razsvetlite, kako bomo to menjali oziroma kako je tako enostavno govoriti: menjava dobavitelja. V bistvu debata je res zašla že v leta nazaj. Ne želim govoriti o preteklosti, govorimo o prihodnosti. Tukaj je tisto, kar pač moramo narediti. In danes je bilo nekajkrat izpostavljeno, češ, kaj smo mi naredili v 20-ih letih, ko smo bili na vladi. Ja, ravno cena električne energije je bila nekje v teh okvirjih, da se je dalo živeti. Vztrajali smo pri regulaciji cene, kolikor dolgo smo imeli to moč. Problem obstaja zdaj; zdaj, v tem trenutku. Zato je potrebno, da bi danes Vlada predstavila konkretne rešitve. Žal tega danes ni naredila. Hvala

oziroma ta vaš odgovor, da ste, ne vem kaj, pocenili ali kaj električno energijo. A ste Socialni demokrati upravljali s cenikom za elektriko ali kaj? Še enkrat: še vedno nisem dobil odgovora, zakaj o energetski revščini govorite izključno takrat, ko ste v opoziciji. In kaj ste v zadnjih 20-ih letih naredili proti energetski revščini? Govorimo o vsem, ne samo o ceni električne energije. Hvala lepa.

Socialni demokrati ne zavajamo z davčnimi reformami, ne obljubljamo ne vem kakšnih vrtoglavih visokih plač, s katerimi bodo potem ljudje lahko plačevali vsa ta povišanja. Tega ne počnemo. Mi opozarjamo na te stvari, da je v bistvu treba sedaj regulirati za vse, na kar nas zelo dobro opozarjajo tudi potrošniške organizacije, ki predlagajo določene ukrepe. Ne bom vam jih naštevala, mogoče pa ob koncu. Hvala.

kaj si naše državljanke in državljani želijo, ko vstopi v Državni zbor predsednik Vlade. Želijo si od njega jasne in direktne odgovore. In v takšnem primeru, kot je danes, ko govorimo v bistvu, kako rešiti nek problem, dejansko tudi pričakujejo od njega, da bo prišel z rešitvijo oziroma da bo vsaj poskušal ta problem nekako ljudem razložiti, kako ga bo rešil oziroma kako se bi dal rešiti. Od tega danes ni bilo slišati čisto nič, žal. Lahko bi zdaj razpredal o tem, kaj je v bistvu problem samega skoka teh cen energentov in ostalih goriv na trgu in tudi zemeljskega plina, za katerega se osebno bojim, da cena, tako kot vsi pričakujejo, da naj bi se z naslednjim letom 2022 aprila znižala, se bojim, da ne. Glede na epidemijo, glede na rast cen, glede tudi na skladiščenje zemeljskega plina v Evropski uniji in tudi samega dotoka oziroma prenosa se bojim, da bodo te cene zemeljskega plina v resnici še poskočile. me naslednje leto aprila vprašate oziroma se lahko spet o tem pogovorimo in boste videli, da bodo šle cene po mojem mnenju tam nekje do 30 procentov še dodatno gor. gor. Zdaj prihajam do tega drugega vidika oziroma spektra, o katerem smo danes tukaj govorili. Kot že rečeno, ljudje, ki nas poslušajo, ki nas gledajo, naše državljanke in naši državljani, si želijo glede na to, kaj se nam vse dogaja s covid epidemijo, res videti nek žarek upanja oziroma da bi jim dali tudi neko možnost upanja, da bo boljše, da se bodo stvari reševale v pravo smer. Na tak način se bojim, da v resnici se stvari še konkretno poglabljajo in dela se še nek dodaten prepad oziroma kar razpoka med samim ljudstvom in državo kot tako, v tem primeru Vlado, ker je bil tu prej predsednik Vlade. Tisti, ki konkretno delamo na terenu, pa ne mislim zdaj samo to kot nek populizem govoriti oziroma tudi se na to izgovarjati, v resnici je tu konkretne primer v smislu tega; glejte, pač upokojenke, ki so bile v bistvu tudi prej večkrat izpostavljene, pa upokojenci tudi na splošno, prvo kar naredijo – tudi vem osebno iz teh razgovorov oziroma tudi iz pogovorov –, prvo si dajo na stran račune in jih gredo plačat. Se pravi, jih plačajo in ko so plačali račune, potem začno razmišljati o tem, kaj si bodo lahko dale v lonec oziroma kaj si bodo lahko skuhali oziroma kaj si bodo lahko pripravili za jest. je zdaj tisti glavni aspekt, kjer potrebujemo res neko nujno rešitev, neko nujno dejanje, nek nujen vzgib, tudi pozitivno energijo v smislu tega, kako tem res najšibkejšim in tudi najbolj ogroženim pomagati zdaj v tem trenutku, ne pa, kako bomo pomagali enkrat v bodoče. Glede na to, kar je v bistvu tudi Evropska unija predlagala vsem članicam, je že omogočila to, o čemer danes itak tako na veliko razglabljamo, o tej regulaciji cen. To je ena izmed možnosti, ki bi jo lahko država uporabila, seveda vavčerji so dobra ideja v smislu tega, ampak to ni rešitev. Ti vavčerji bodo v resnici bolj podpora tem velikim tem velikim dobaviteljem oziroma tudi distributerjem, če hočete, ki bodo dejansko na ta način dobili še več denarja v svoje malhe, v resnici pa ti, ki bodo s temi vavčerji plačevali, ne bodo nič na boljšem, ker bodo cene ostale višje, tudi izdelki oziroma produkti na trgu bodo stali po višji ceni. V resnici bo na tak način tudi država zdrvela in tudi že drvi v to inflacijsko območje, katerega se bomo morali kar nekaj časa otepati oziroma tudi rešiti. Kot rečeno, zadeva, o kateri danes govorimo, ima dva aspekta. Prvi aspekt je ta, se pravi, kako čim prej urediti … Po mojem mnenju bi bilo res treba nujno regulirati cene, ker ko govorimo dejansko o stroških ogrevanja, ko govorimo o stroških prevoza oziroma o stroških goriva, govorimo o fiksnih stroških. To vam lahko gospod Pogačnik čudovito razloži, ker sem ga že enkrat poslušal glede tega, in vam lahko dodatno razloži, o čem govorim. To so fiksni stroški, ki jih je potrebno nujno, hitro, hic et nunc rešiti.

ker tudi gospod Vrtovec si bi moral takšne izjave, kot jo je dal glede tega, da če si ne more privoščiti tako višino električne energije, da naj gre k drugemu operaterju. To so izjave – ne vem, čisto tako iskreno bom povedal – za nekoga, ki je mogoče prvič stopil v čevlje nekega ministra. To niso resne izjave, to so zelo neresne stvari. In res upam, da še ima Vlada na zalogi neko boljšo rešitev, ki bo prej tudi rodila rezultate.

SDS): Spoštovani predsedujoči, hvala za dano besedo. Tema, mislim, da je aktualna, da je pomembna, s težavami dviga ceno energentov se ne srečuje samo Slovenija, ampak se srečuje Evropska unija, Evropa in svet. Po nekaterih zadnjih podatkih, recimo, ima težave s plačilom računov za ogrevanje v Evropski uniji približno 30 milijonov državljank in državljanov Evropske unije. V Sloveniji se ni podražila cena nafte, cena nafte se je podražila na svetovnem trgu in to je razlog za zvišanje cen. Ni kriva Janševa vlada, ni kriv Janez Janša, da se je cena nafte na svetovnem trgu podražila, ampak opozicija na nek način poskuša prikazati predvsem to, da je ta vlada odgovorna za višanje cen. Ni ta vlada odgovorna za višanje cen in prepričan sem, da danes je bistveno manjša razlika med ceno naftnih derivatov v Sloveniji in Avstriji, kot je bila v času, recimo, ko so vlado, vladno koalicijo sestavljali Socialni demokrati. Tukaj gre za eno veliko zavajanje, ker smo prej videli s strani Marka Bandellija, ko je kazal grafe, kako se je cena nafte gibala, kakšna je bila cena nafte v dolarjih v letu 2013 in kakšna je cena nafte v dolarjih danes in pa primerjalno s ceno na slovenskem trgu. trgu. Pozabil je tukaj omeniti, kakšna je bila vrednost ali pa razmerje dolar : evro leta 2013, pa kakšno je razmerje dolar : evro danes, pa kaj je še se obešeno na maloprodajno ceno nafte ali bencina danes in kaj je bilo v letu 2013. prepričan sem, da tako Evropska komisija kot Vlada Republike Slovenije bo naredila vse, da zaščiti tiste najbolj ranljive skupine ljudi, ki se jih dotikajo te podražitve cen, in da je Vlada že napovedala tudi izdajo tako imenovanih vavčerjev za pokritje vmesnih stroškov za tiste, ki bi jih cene dviga ogrevanj najbolj prizadele, to je pa tiste najbolj ranljive skupine ljudi. Potrebno je omeniti, da je vlada Janeza Janše že v času covid krize poskrbela predvsem za ljudi in za najbolj ranljive skupine, in prepričan sem, da se ogromno dela na tem področju tudi sedaj. Še enkrat, cene naftnih derivatov so se povečale na trgu, ni kriva za to vlada Janeza Janše in koalicija in dela se pa na vsem tem, da se te podražitve bremenijo. Dostikrat je bilo danes omenjeno ekstremno povečanje cen ogrevanja, recimo v Trbovljah. Kolega Soniboj Knežak je to zadevo izpostavil, pa mislim, da je bilo tudi s strani Rudija Medveda to izpostavljeno. Kolega Soniboj Knežak, mislim, da bi moralo biti to vprašanje bolj kot ne tudi za Komunalo Trbovlje, zakaj so se cene v Trbovljah bistveno nadpovprečno dvignile kot v ostalih občinah.

Najprej, kolega Pogačnik, če se lahko kar direktno na vas navežem, ko ste ponovno govorili o tem, da dejansko deregulacija goriv konkretno ste v tem primeru izpostavili kurilno olje – ni vplivala na cene. Veste, to ne drži, ker konec koncev je sam minister za gospodarstvo izpostavil, da so se marže pri kurilnem olju dvignile, in to toliko, da se pri nabavi tisoč litrov kurilnega olja pozna 90 evrov. To je ogromno. In hvala bogu, sreča, da ste vsaj kurilno olje ponovno regulirali, višino marž, in s tem se bo poznala razlika na ceni. Je pa res, spoštovane in spoštovani, da ste to naredili mnogo, mnogo prepozno, in da je to dejansko edini ukrep, ki ga je ta vlada naredila. Pričakovali pa bi mnogo, mnogo več. In ponavljam še enkrat, kurilna sezona se je začela v večini mest konec septembra. Vi ste ponovno regulirali kurilno olje in s tem vplivali na ceno prejšnji teden. teden. Mi danes dejansko že četrtič ali pa celo petič sedimo v Državnem zboru, sklicevali smo izredne seje, poslanska vprašanja postavljali in danes govorimo, ker je tako Državni zbor zahteval o poslanskem vprašanju kolegice Bojane Muršič predsedniku Vlade, o tem, kaj boste konkretno naredili. Včeraj bi morali ukrepati, ne danes, ne jutri. Predsednik Vlade pa ni ene konkretne stvari odgovoril, razen tega, kar je že pred enim mesecem povedal, da se bodo neki vavčerji uvedli. Več kot to, da bodo, ne vemo, ne poveste, kdaj bodo, za koga konkretno bodo. Predvsem, kdaj bodo. Kolikor je bilo razumeti, je potrebna za to zakonska podlaga; spremeniti, uvesti neko novo zakonsko podlago za to. To mora Državni zbor sprejeti. Zima je pa tukaj. Ne vem, ali boste vi ukrepe sprejemali spomladi, ko bo konec kurilne sezone. Veste, govorim o tem ignorantskem odnosu predsednika Vlade, ko pove svoje in odide iz dvorane. S tem res dokazuje, kako pomembna je za njega ta tema, vprašanje energetske revščine. Še to, kolega Doblekar, ko ves čas izpostavljate in sprašujete pa mislite, da ste ne vem kaj s tem zadeli, kaj smo Socialni demokrati naredili na področju energetske revščine. Take situacije, kot je danes, v zgodovini samostojne Slovenije še ni bilo. In Socialni demokrati smo predlagali konkretne rešitve, ki jih zavračate oziroma ne bom rekel zavračate, ignorirate jih, preslišite jih. Mi že tri ure govorimo drug mimo drugega. Ker mi ves čas sprašujemo in vas prosimo, rotimo, da predstavite konkretne rešitve, vi pa neke floskule o zelenem prehodu in tako naprej. Ljudje rabijo pomoč danes, ne jutri. Danes. In povejte, kako boste pomagali, povejte, kdaj bodo ti vavčerji. Če že niso najboljša rešitev, so vsaj ena izmed možnih rešitev. Povejte, kdaj boste ponovno regulirali cene goriv. Kdaj boste to naredili? Za tank danes v povprečju plačamo 30 do 40 evrov več, kot je bilo to pred enim letom, pred deregulacijo goriv za motorna vozila. To so dejstva, gospod Pogačnik, to so dejstva, to drži. In vi relativizirate, da ni nič kritičnega in nobenega problema. Za vas ne, za nekoga, ki pa živi z minimalno plačo ali pa s povprečno plačo, se pa to bistveno pozna. Bistveno se mu pozna, če mora dati 30 evrov več za tank goriva, če se dnevno vozi po nujnih obveznostih in v službo, ker z javnim prevozom ne more iti. Bistveno se pozna neki povprečni družini, če mora dati 90 evrov več

vse drugače misleče. Zbudite se in naredite nekaj, ker je energetska revščina tukaj in zdaj, ne enkrat v prihodnosti! Poglejte, kako v drugih evropskih državah reagirajo. Mi pa nič. Mi pa nič od nič! Nič od nič! Kolegica Bojana vas je danes že ničkolikokrat vprašala, kaj konkretno ste naredili. Nič! Kaj je z vavčerji, kdaj bodo – spomladi, za veliko noč ali kdaj? Kdaj boste ponovno regulirali cene goriv za motorna vozila? Počasi res obupujemo, ampak mislim, da je tema tako pomembna, da vas še enkrat rotim, pozivam, zbudite se in naredite nekaj. Hvala lepa. Hvala lepa. Preden dam repliko kolegu Pogačniku, bi vas morda spomnil, da kurilno olje ni edino sredstvo za ogrevanje. Imamo v Sloveniji dovolj bio domačih goriv in tu že cel dan poslušamo razpravo samo o oporečnih gorivih saharskih šejkov. Od tistih, ki ste eko osveščeni, bi pričakoval bolj široko razpravo.

Spoštovani predsedujoči, hvala za dano besedo. Kolega Marko Koprivc, mislim, da ni fer, da na tak način izvajate vašo razpravo brez nekih utemeljenih argumentov in vsega. vsega. Vlada tukaj pri cenah kurilnega olja je odreagirala per takoj. Zavajate, bi rekel, z liberalizacijo cen naftnih derivatov. Po mojem vedenju so te cene bi rekel liberalizirane zgolj na

Republike Slovenije ali pa Socialni demokrati. Prepričan sem, da se bo zadeva sanirala, da se gre v pravo pot. Sedaj pa, spoštovani kolega Koprivc, če vam je res toliko do tega, do te revščine in vsega skupaj, potem jaz pričakujem, da boste med prvimi tisti, ki boste podprli zakon o spremembi dohodnine. Zakon o spremembi dohodnine bo vsaki državljanki in državljanu, zaposlenemu, na letnem nivoju dvignil prihodke za eno plačo, brez tega, da bi obremenjevali ali gospodarstvo ali kaj drugega. Tukaj res pričakujem bi rekel to vašo podporo k temu. Treba si je pa pogledati, verjetno, tudi zgodovino gibanja naftnih derivatov in kako so se trošarine gibale. Kot vem, je največ trošarine dvignil vaš nekdanji minister za finance Franci Križanič leta 2008, druga polovica leta, pa začetek leta 2009, ko so te cene poletele v nebo. Potrebno si je pogledati, kdo je dodatno obremenil maloprodajne cene naftnih derivatov. Kdo je leta 2014 bil v Vladi Republike Slovenije in, bi rekel, že tako na obremenjeno ceno naftnih derivatov dodal še, mislim, da takso za podporo proizvajalcem električne energije? Prepričan sem, da takrat Socialni demokrati ste bili

predsedujoči. Od začetka sem, od 9. ure, v tej dvorani, vas na seznamu za razpravo ni, in glede na to, da je imel kolega Koprivc razpravo in ste vi potem, bi rekla, imeli tudi razpravo, bi res predlagala, da se vi usedete v klop, razpravljate. Jaz si bi izredno želela vaših razprav, jaz jih ne slišim in me res žalosti, da se ne usedete, razpravljate, ko ste pa na predsedniškem stolu, pa vodite sejo, ne pa, da razpravljate z nami poslanci o tematiki, o kateri bi lahko normalno iz klopi. Predlagam predsedujoči, da se držite kar vam veleva funkcija, vodite sejo, ko pa želite razpravljati, pa z veseljem vas bomo poslušali, bomo pa tudi mi še kaj odgovorili na vašo Hvala kurilno oglje ni edini energent za ogrevanje in imamo v Sloveniji dovolj domačih biogoriv, pa o tem nihče ne razpravlja. Nihče, zanimivo. Jaz sem samo hotel dodati oziroma usmeriti razpravljavce, da govorimo lahko še o čem, kar zadeva ogrevanje. Tako v tem delu, bi rekel, je ta vaša intervencija poslovniška povsem neupravičena. Gospod Koprivc, želite? / oglašanje iz dvorane/ tako da v tem delu ne boste dobili replike. Zato nadaljujemo z razpravo. Besedo ima Eva Irgl. Odjavljena. Potem naslednji je na vrsti Jure Ferjan. Izvolite, imate besedo. Gospod podpredsednik, najlepša hvala za besedo. Cenjene poslanke, cenjeni poslanci in vsi, ki nas spremljate, lepo pozdravljeni! Človek dobi občutek, da je tendenca predlagateljev oziroma tistih, ki danes z določenih strani razpravljajo, predvsem to, da je energetska kriza oziroma da se bo povišanje cen energentov zgodilo zgolj v Sloveniji in da je to problem, ki ga je ustvarila ta vlada. Podobno, kot se trudite v zadnjem letu in pol prikazati, da je covid-19 problem te vlade in da ni to pandemija in da to ni svetovni problem. Takšen občutek občasno človek dobi, ko vas posluša – nekatere izmed vas. Dejstva pa so popolnoma nasprotna. Danes je bilo že marsikaj povedano, kaj vse je v ozadju dviga cen energentov in seveda posledično tudi ostalih dobrin, tudi ostalih stvari. Na eni strani imamo, se pravi, ko govorimo o ceni goriv, je tukaj dvig osnovne postavke, kar se tiče surove nafte, torej osnovnega energenta, in seveda še raznorazne dodatne dajatve, ki k temu pritičejo. Tukaj je v veliki meri prav vprašanje tega okoljskega elementa, zelene politike, zelenega prehoda. Na tej točki seveda tudi ključno vprašanje, kako ta zeleni prihod izpeljati in kako ga izpeljati tako, da bo čim več tistih dobrih, pozitivnih posledic in ne obratno. Treba je tudi poudariti, da ta vlada ni liberalizira cen pogonskih goriv, da je to storila neka druga vlada in v tej vladi ste bili leta 2016 tudi vi, Socialni demokrati. Takrat ste liberalizirali vse cene, vključno s cenami tudi kurilnega olja, izjema je bil takrat dizel in pa 95-oktanski bencin na avtocestah, kar se je pa potem zgodilo lani. Tudi ena pomembna zadeva je tudi, ko govorimo o maržah. Večkrat je bilo že danes povedano, pa ker se pri nekaterih to res ne prime, 6 do 7 odstotkov predstavlja marža v ceni energenta, ko o tem govorimo. 6 do 7 odstotkov. Torej, tudi če bi marže ne bilo, kar sicer ni smiselno oziroma tudi ni mogoče, se bistveno cena energenta za končnega potrošnika, maloprodajna cena, ne bi spremenila. To je tudi dejstvo, ki ga moramo večkrat poudariti, ki se ga moramo zavedati, čeprav verjamem, da je oportuno reči, ja, vlada je kriva, vlada ni tega naredila, vlada je naredila to in vlada je kriva, da so cene takšne, kakršne so. Pa ni res

Prav se mi zdi tudi, da poudarimo to, da Vlada Republike Slovenije seveda to perečo problematiko spremlja, da potekajo pogovori, da so pravzaprav ukrepi pripravljeni in da se bo ukrepalo tako, kot bo potrebno glede na situacijo. Tukaj je seveda tudi vloga Evropske komisije, torej vloga Evropske unije kot neke organizacije, ki lahko tudi bdi nad tem po državah članicah oziroma s svojimi elementi pomaga. Videli smo, da Načrt za okrevanje in odpornost je eden izmed pomembnejših korakov Evropske unije, lahko rečem, v celotnem njenem obstoju. In tudi na tem področju lahko Evropska unija z nekim skupnim pristopom, z nekim skupnim korakom naredi veliko, veliko dobrega. Na ravni Evropske unije, torej Evropska komisija je že pripravila nabor ukrepov, ki jih je mogoče sprejeti oziroma jih priporoča. Seveda je tukaj potem odvisno, kakšna je posamezna situacija in kaj se lahko zgodi. Danes smo slišali tudi marsikaj zanimivega. Nekatere stranke, ki se imajo v tem državnem zboru tako za odprte, liberalne, bi pa po drugi strani rade povsem regulirale trg. Tako se človek malo vpraša na tej vsebinski ravni, ali gredo nekatere stvari skupaj ali ne. Tudi tukaj se nek tak razkorak ponovno pokaže, ko eni nekaj govorite, delate, mislite pa nekaj povsem drugega. Spoštovane in spoštovani! Ker mi bo kmalu zmanjkalo časa, poglejte, gospod Koprivc, vi pravite, da naj se zbudi vlada, da naj se mi zbudimo. Če kdo v tem državnem zboru spi,

to razumel. Hočem pa zaključiti s tem. Poglejte, tako kot je fiskalna politika takšna politika, ki mora spodbujati gospodarski razvoj in ga ne omejevati, je tudi ta zeleni prehod in zelena politika politika, ki mora spodbujati zeleni prehod, ki mora prinesti tiste dobrobiti zelenega prehoda, ki so dobre tako za okolje in v nadaljnji fazi seveda tudi za razvoj gospodarstva in višji življenjski standard ljudi. Na koncu samo še to. Danes poslušamo poslušamo ponovno v tem državnem zboru veliko veliko besed, kaj vse je potrebno narediti. Kmalu bomo glasovali o noveli zakona o dohodnini, o dolgotrajni oskrbi, takrat boste na potezi tudi vi, spoštovani Socialni demokrati, ali ste za to, da se življenje v Sloveniji še izboljša Hvala lepa. Repliko mag. Dejan Židan. Izvolite. MAG. DEJAN ŽIDAN (PS SD): Ja, mi smo za to, da državne finance ostanejo stabilne, ne pa, da jih že tretjič vlada Janeza Janše ponovno razgradi. Ja, mi smo za to, da se zelena politika izvaja, razumemo, da je čas podnebne, klimatske krize, kar razume, mimogrede, tudi sveti oče, razumejo vse sredozemske države, razume Avstrija. Res pa je, da ne razume tega Madžarska in Varšava. Nočemo biti v tej skupini! Nikoli državni zbor take odločite ni sprejel! Hvala. Hvala lepa. Upam, da bomo zaključili nekoliko bolj mirno. Besedo ima Jožef Horvat. Izvolite. JOŽEF HORVAT (PS NSi): Hvala lepa, gospod podpredsednik. Dragi kolegice in kolegi! Danes je mednarodni dan strpnosti. Nadaljujem pa z iskreno zahvalo vsem, ki ste zaslužni, da imamo danes to razpravo. Izjemno pomembna. Moja želja je samo ena, da bi državljankam in državljanom dali jasno sporočilo in zagotovilo, da glede na to, da smo praktično že v zimskem času oziroma bolj točno v kurilni sezoni, da nihče ne bo na hladnem zaradi podražitve energentov. No, ko smo pri energentih, nimam ravno sveže analize, morda jo kdo ima, ampak iz neke raziskave iz predlanskega leta ugotovimo, da v Sloveniji uporabljamo pet glavnih virov energij za ogrevanje.

V mestih je seveda močneje zastopan zemeljski plin, na podeželju pa – kaj? Ja, drva! Torej, veliko se govori o energetski revščini, pa nihče še do danes ni povedal definicije, ker je tudi ni. Pojem energetske revščine v Sloveniji ta čas še ni zakonsko določen in količinsko opredeljen. V ta namen bo Vlada sprejela uredbo, ki ima zakonsko podlago v ravnokar sprejetem Zakonu o oskrbi z električno energijo. Imamo pa v Sloveniji že zakonsko in skladno z evropskim pravnim redom določen pojem ranljivega odjemalca in zaščite takega odjemalca pred odklopom. Ta koncept se imenuje nujna oskrba, ki je namenjena odlogu odklopa ranljivega odjemalca, če bi tak odklop pomenil ogrožanje življenja ali zdravja tega odjemalca oziroma oseb, ki bivajo z njim. Nujna oskrba ni namenjena redni oskrbi socialno ogroženih državljanov. Za socialno ogrožene državljane imamo socialne podpore, ja, imamo socialne podpre, energija pa je tržno blago, ki ga je treba kupiti in plačati. Stroški za oskrbo z energijo so realni in jih ni mogoče kar odpraviti s čarobno paličico. Kar se tiče operativnosti te vlade in zaupanja, da zagotavljamo, da nihče ne bo ostal zaradi te podražitve v hladnem stanovanju, torej kar se tiče operativnosti te vlade, lahko povem in ponavljam, v 100 urah je ta vlada, v 100 urah od prisege v Državnem zboru, je ta vlada prinesla v Državni zbor prvi paket, zakonski paket seveda, za pomoč ljudem in gospodarstvu zaradi strahovitih posledic epidemije covid-19. In zdaj konkretno na energente. Nekaj dejstev, na katere nimamo vpliva. Tu verjamem in sem prepričan, da se strinjajo tudi predlagatelji. Severnomorska nafta brent je najdražja v zadnjih treh letih. Cena teksaške nafte, lahke nafte namreč, pa je na najvišji ravni zadnjih sedem let. Razlog za rast cen nafte je splošna napetost na trgu energentov. Očitno ni kriva za rast teh cen Vlada Republike Slovenije. Poglejmo povprečnega državljana. Recimo, da mu je ime Andrej. Se opravičujem, pač nek namišljeni državljan, ki mu je ime Andrej. Andrej je prebral, da se je cena goriva občutno zvišala, odkar jih je vlada sprostila. Andrej je zato, logično, jezen na Vlado Republike Slovenije in vse vladne stranke. Ni pa pogledal podatkov ali pa grafov, ki dokazujejo, da si država zmanjšuje svoj kos pogače pri gorivu. Ne bodimo kot Andrej. Ne bodimo kot Andrej, poglejmo grafe in poglejmo tabele, ki kažejo, da prav v tem času si država od goriva jemlje, če smem tako reči, najmanj. Ampak, hvala bogu, imamo pri nas dobro razvito gospodarstvo, ki dobro financira socialno državo. Pri nas imamo socialno državo. In prav ta socialna država nam omogoča, da z nekim zadovoljstvom ugotovimo, da je delež populacije z manj kot polovico srednjega dohodka v naši državi, recimo za leto 2019, izjemno, izjemno nizek. Ta delež je izjemno nizek. Ali pa še več, Slovenija je v samem vrhu socialne vključenosti. Za nami so pravzaprav samo še Slovaška in Češka. In ko govorim, da imamo dobro razvito socialno državo, je treba preprosto pogledati spletno stran Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Že kar nekaj časa imamo ta sistem tako imenovanih izrednih denarnih socialnih pomoči. Ta je namenjena za kritje izrednih stroškov, ki so vezani na preživljanje in jih z lastnim dohodkom ali lastnim dohodkom družine ni mogoče pokriti. Namenjena je tudi v primeru, če se oseba ali družina iz razlogov, na katere ni imela vpliva, znajde v položaju materialne ogroženosti. Zdaj pa višina. Na mesec največ 402 evra je za samsko, delovno neaktivno osebo, ali največ tisoč 106 evrov za družino, na primer za štiričlansko družino z dvema šoloobveznima otrokoma otrokoma in brez zaposlitve. Zdaj pa tako imenovani dodatek, med drugim, ali pa pomoč za kurjavo. V koledarskem letu največ 2 tisoč evrov za samsko, delovno neaktivno osebo, ali največ tisoč 106 evrov za družino, na primer za štiričlansko družino z dvema šoloobveznima otrokoma in brez zaposlitve. pri čemer se lahko trikratnik cenzusa dodeli le za namen potresa, poplave, ujme in tako naprej – pozor –, dvakratnik cenzusa pa na primer za poračun elektrike, nakup pralnega stroja, štedilnika in tako naprej. Se pravi, imamo mehanizme za to, da nihče ne bo na hladnem. K temu bo tudi država, Vlada, konkretno s pomembnimi

Hvala lepa. Spoštovani Andrej – jaz ne poznam nobenega Andreja, kolega Horvat, ki bi, ko ga zebe, šel gledat grafe, ampak gre pogledat, ali ima kaj dati v peč. In kar Andrej lahko vidi v tem trenutku od slovenske politike, je aktualni proračun, pri čemer pa se sredstva za denarno socialno pomoč, ki jih Andrej prejema, tako ali tako manjšajo. Toliko za uvod. Ko govorimo o aktualni energetski krizi, je treba razumeti njeno politično dimenzijo. Dejstvo je, da aktualna vlada ni kriva za to, da se goriva, energenti oziroma njihova cena viša, kar mislim, da je zelo jasno že nekajkrat prišlo iz opozicijskih klopi danes na plano, je pa kritika, da ob tem Vlada ne reagira. In o tem danes govorimo. Da smo se znašli v tem krču energetske revščine, je stvar politične odločitve Vlade. Sploh, če vzamemo v zakup zraven dejstvo, da gledamo samo enega od ministrov te vlade, ki je ob tej zadnji etapi, tretji torej, deregulacije cen mimogrede profitiral, mislim, da 60 tisoč evrov kot delničar Petrola. Samo toliko za informacijo. In zdaj kar nek Andrej, recimo, nek državljan Andrej vidi, kako je Vlada pripravljena za svoje partikularne interese, za svojih 60 tisoč evrov v delnicah, žrtvovati, ne blaginje, preživetje nekega doma, nekega državljana oziroma državljanke, pahniti v revščino, če je treba. treba. Vidimo, da je scenarij zelo jasen. Danes smo že nekajkrat omenili moje domače Trbovlje, kjer so se cene energentov zdaj zvišale tudi za 75 odstotkov. Že tako ali tako imamo 260 tisoč ljudi, ki živijo pod pragom revščine. 100 tisoč od tega upokojencev, 40 tisoč od tega otrok. Vlada sicer prihaja z nekimi krilaticami, da pa se je zmanjšalo število brezposelnih, ampak poglejmo strukturo teh brezposelnih – pač, prej so bili revni revni brezposelni, zdaj so revni zaposleni, najbrž v nekih čudnih prekarnih variantah, ne vem kako. Ljudje valjda sprašujejo, prihajajo, organizirajo dobrodelne koncerte, takšne in drugačne akcije, da si pomagajo. Zakaj? Zato, ker nek državljan Andrej na drugi strani vidi, kako Vlada v isti sapi daje stotine milijonov vojski, daje stotine milijonov dodatkov zdravnikom dvoživkam, daje stotine milijonov odpustkov najbogatejšim, vrtajo 800-milijonsko luknjo v državnem proračunu na letni ravni oni so pa na mrzlem. Seveda Vlada ne more regulirati cen goriv na globalnem trgu, lahko pa pomaga svojim državljanom. In vsaj tako hitro, kot smo videli – prej se je nekdo iz koalicijskih vrst hvalil, kako je Vlada v prvih stotih urah prišla z nekimi interventnimi ukrepi. Ja, seveda, tudi v prvi uri je zamenjala vrh policije, vrh Sove in tako naprej. Prišla s prvim PKP, z dolgim seznamom nekih vrinjencev. Zakaj zdaj ne pride z nekim PKP pa reče, evo, bomo mi razliko plačali, bomo pomagali dejansko ljudem, ki so se zdaj znašli v primežu energetske revščine. Tako seveda, ponavljam še enkrat, ni Vlada kriva za to, da se je na globalni ravni cena goriv zvišala – kriva je, ker ne reagira. Kriva je, ker ne reagira, ko ne vidi, da ima lahko sama lasten profit oziroma nek dobiček iz svoje akcije.

predvsem v tistem delu, ko ste začeli govoriti o Zakonu o dohodnini, kako se bodo dvignile plače s podporo temu, da bodo pač ljudje lahko plačevali te stroške, ki bodo, ko bodo, nastali višji. Na tem mestu se moram dotakniti tega, da invalidi na invalidnini, ki jo prejemajo, pa ljudje na socialnih pomočeh, pa tudi večji del upokojencev od tega Zakona o dohodnini ne bodo imeli nič, ne bodo dobili nič kaj višje pokojnine, nič kaj višje invalidnine in nič kaj višje socialne pomoči, stroški pa bodo višji. znašli smo se res v takšni krizi, da je potrebno danes regulirati trg. Veliko je bilo govora, kako fino je zamenjati distributerja, pa sem že danes povedala, da to ni tako enostavno, še posebej, če imaš pogodbo vezano za leto dni. Če pa želiš zamenjati energent, je še pa toliko težje za tiste na najranljivejših položajih oziroma najranljivejšo populacijo, kajti da zamenjaš energent, pa moraš iti kar v celotno investicijo. In investicije stanejo, bom rekla, od 2 tisoč evrov naprej. To mislim, da sem zelo nizke cene podala. Tako ni tako enostavno, kot se danes tukaj v tem državnem zboru sliši. Če smo danes želeli oziroma vsaj želela sem s strani predsednika Vlade slišati, ali delamo po Zakonu o kontroli cen, kajti Zakon o kontroli cen jasno govori, o katerih ukrepih, kaj je potrebno. 6. člen jasno govori, da je spremljanje in analiziranje gibanja cen ter priprava predpisov za izvajanje – ne vem, nisem dobila na to odgovora. Nadalje potem imamo v tem členu oziroma v tem zakonu tudi navedeno, kdaj lahko vlada ukrepa, ko gre za hude motnje na trgu pri gibanju cen, gre za sezonska nihanja. Ne gre danes sicer za sezonska gibanja, gre pa za množične nesreče, ki so se pač zgodile. In enostavno tukaj ima vlada na razpolago argument, da lahko deluje s temi ukrepi kontrole cen, lahko določi najvišjo ceno, pri čemer podjetja, recimo, ne smejo prodajati blaga nad to ceno, lahko pod njo. Določijo trdne, fiksne cene, pri čemer ne smejo prodajati ne po višjih in ne po nižjih cenah. Potem lahko določijo najnižjo ceno, pri čemer podjetja ne smejo določiti ali sprejeti nižje cene. V bistvu teh ukrepov je kar devet v Zakonu o kontroli cen. Jaz nisem slišala nič, da bi se kaj počelo na tem zakonu in nekako usklajevalo. Želela sem tudi slišati, iz česa je sestavljena ta komisija ali posvetovalno delovno telo. Zakon o kontroli cen je jasen. Za prihodno usklajevanje stališče glede predpisovanja ukrepov kontrole cen deluje na ministrstvu svet za ceno, strokovno posvetovalno telo za vprašanja kontrole cen. Jaz tega sveta, pa sem šla čez celotno spletno stran, nisem našla. Zato sem želela, da me bo danes predsednik Vlade seznanil. To obstaja. Imamo enega predstavnika z ministrstva za kontrolo cen, enega na podlagi pristojnega ministra za finance, štirih na predlog Gospodarske zbornice, potem kdo je ta predstavnik iz Urada za varstvo konkurence, kdo je iz varstva potrošnikov vključen v to, kdo sta tista dva neodvisna strokovnjaka. Jaz tega danes nisem slišala, pa sem si želela, da bi me dejansko podučili, kako ta strokovna komisija dela, kaj pripravlja in kdaj lahko pričakujemo ukrepe, ker v bistvu ukrepe potrebujejo ljudje zdaj, danes, takoj. Če bi že bili včeraj, bi že bilo prepozno. Kar se je pa tako ali tako izkazalo pri regulaciji olja. Tisti, ki so nabavili olje tri tedne pred 9. 11., so plačali nekje okrog 150 evrov za tisoč litrov kurilnega olja več, kot tisti, ki so danes kupili kurilno olje. To so razlike in to so velike razlike. Če bi bila Vlada ukrepala takoj, takrat še, ko sem v bistvu postavljala poslansko vprašanje, naslednji dan in bi začela uredba veljati, bi mogoče pa nekaj kljub temu potrošnikom, ljudem, državljankam in državljanom ostalo v žepu in bi lahko nekako drugje porabili ta denar. Res se mi zdi žalostno, da bo Slovenija ob vsej krizi med tistimi državami članicami, ki bodo ostale in delile v Evropski uniji tista zadnja, zadnja, najslavnejša mesta v ažurnosti, učinkovitosti in kvaliteti pomoči ljudstvu in gospodarstvu. Govorili smo že o tabelah. Slovenije na tem ni, ker še niti ene kljukice nismo dobili. za potrošnike, ljudi, državljanke in državljane bo res postala izbira med hrano in ogrevanjem, to je že sedaj, zato toliko bi bilo pomembno, da bi danes predsednik Vlade jasno in glasno odgovoril, kakšne ukrepe bo sprejela ta vlada. Pričakovala sem seveda, prvič, da bo Vlada z jasnimi merili in tudi številkami, ovrednotila ukrepe, ki si jih ljudje, ne ne samo želijo, skoraj bi jih morali imeti, koliko bojo lahko sploh si obetali teh državnih pomoči, katere bodo te skupine, da bodo v prihodnje položnice v zimskem času lahko sploh poravnavali. In drugič, v smeri, ali bo država sprejela ukrepe v smeri nižjih obdavčitev povezanih dobrin z energenti, električno energijo ter ključno tudi z regulacijo cen naftnih derivatov.

Zadnji se celo tudi logisti oglašajo, kajti pravijo, da enostavno cene drvijo v nebo in enostavno to ni dobro. dobro. Od Vlade bi tudi pričakovala, da se bo zoperstavila morebitnim špekulativnim dvigom cen električne energije in ostalih dobrin, še posebej, še posebej pri tistih podjetjih z znatnim lastniškim deležem. In jaz stalne mantre, kako ta vlada pomaga ljudem v epidemiji, kako zelo uspešno je gospodarsko okrevanje. Žal bodo pogorele, še preden bo konec zime, če ne bo Vlada sedaj pa ne vem kolikokrat sem že danes ponovila – nemudoma sprejela konkretnih rešitev za pomoč ljudem in tudi gospodarstvu. Tudi gospodarstvo je v velikem primežu ob teh enormnih podražitvah energentov električne energije in ostalih dobrin. Verjamem, da o tej tematiki bi lahko še in še govorili. Imela sem veliko še za povedati, časa na koncu koncev zmanjkuje, želela pa bi se zahvaliti vsem kolegicam in kolegom, ki so prispevali svoj glas, da smo danes lahko govorili o tej problematiki, ki je pereča, kajti, če bi čakali na koalicijo, koalicija tega ne bi naredila, ker njih žal ne zanimajo upokojenci in ljudje na robu dna sistema, ki so pozabljeni v administraciji. Hvala.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 Ugotavljam, da je interes. Če želi razpravljati tudi predlagateljica mag. Bojana Muršič, prosim, da se prijavi s pritiskom tipke za vklop

besedo. Spoštovani predlagatelji, še enkrat si poglejte posnetek govora oziroma odziva predsednika Vlade ali pa morda si vzemite dol magnetogram, tako da boste lažje dojeli vse to, kar var vam je povedal brez dlake na jeziku, z argumenti in dejansko tako kot tudi trenutno v Sloveniji, v Evropi in v svetu glede vprašanja, ki ste ga nastavili za danes, je. Jaz sem vas spraševal in vas še enkrat vprašam in bi res rad odgovor, zelo zanima me ta odgovor. Najprej, zakaj o tako imenovani energetski revščini vedno govorite samo takrat, ko ste v opoziciji? Zakaj o tem ne govorite takrat, ko ste na vladi? 20 let ste bili v vladah v Sloveniji, prej pa še 50, 60 ali 70 let v bivši državi. Zakaj takrat, ko ste na vladi, ne govorite o tako imenovani energetski revščini. In kaj ste v 20-ih letih storili konkretno, ko ste vedeli, da bo energetska revščina ali pa da bodo težave, kaj ste konkretno storili, kakšne ukrepe ste pripravili za ljudi, da danes o tem ne bi bilo potrebno govoriti? In še to začudenje bom izrazil ob koncu razprave, da me čudi, da ob tako pomembnem vprašanju predlagatelji sami, štiri, pet jih sedi v dvorani

Hvala lepa. Poglejte, v stranki SAB smo eni od prvih, ki smo opozorili na višanje cen energentov. O tem smo pravočasno postavili poslansko vprašanje in ministru v

da stanovalci v takih blokih zelo težko in oteženo menjujejo dobavitelje zemeljskega plina. In ko smo vprašali, koliko odjemalcev zemeljskega plina v takih blokih, kjer se ogrevajo preko skupne kotlovnice, torej kjer je eno odjemno mesto in se preko tega ogreva 20, 30, 50 stanovanj, kako naj ti uporabniki menjajo dobavitelja zemeljskega plina na učinkovit način, seveda nismo dobili jasnega odgovora; pač, da je to stvar upravnika in dogovora s stanovalci. Seveda je težava zelo kompleksna, potrebno je dobiti in ustvariti en socialni profil profil povprečnega odjemalca in na podlagi tega tudi predvideti, kako bodo te podražitev vplivale na njegovo zmožnost plačila energije. Tega Vlada nima pripravljenega in tudi zaradi tega ne more na tak način

ali na Facebook ali preko sporočil in pošte. Se pravi, stiska ljudi je velika. Se pravi, da ni bilo danes par ur zganjanja demagogije, ampak opozorilo na resen problem, ki ga imajo državljanke in državljani te države. Skrajno ponižujoče je tisto, kar je, ker je tudi v teh odzivih, ki sem jih dobil in jih bom del teh tudi preposlal predsedniku Vlade, pa je njegova izjava na temo 250 tisoč državljank in državljanov, ki živijo pod pragom revščine, pa demagogija. Na žalost ni demagogija, spoštovani predsednik Vlade, je kruta realna številnih družin danes v tej državi. In še nekaj, na kar so opozorili, kar nekaj primerov sem dobil, da so predvsem upokojenci imeli kar velike težave tudi pri zamenjavi teh dobaviteljev energije. Postopek ni tako enostaven, mislim, da je bilo že tudi parkrat rečeno, tako da ne pričakovati, da so vsi ljudje pri nas, predvsem upokojenska populacija, vešča in računalnikov in iskanja po spletnih straneh in tega. Tako da, ne norčujmo se Upam in pričakujem, da bo na podlagi te današnje razprave Vlada sprejela tudi ustrezne ukrepe. Hvala lepa.

tudi ne govorimo, kaj je bilo v zadnjih dvajsetih mesecih Janševe vlade, tudi ne govorimo, kar bi želite, kaj je bilo v času prejšnje skupne države. Celo o tem ne govorimo, kaj je bilo v Karantaniji ali v kraljevini nekoč, čeprav bi lahko tudi o tem govorili, ker tudi takrat bi videli, kako je vladajoča elita v Ljubljani pustila na cedilu Maribor in generala Maistra. To govorim zato, ker vsak čas bo 23. november, dan generala Maistra. Govorim o tem, kako se pušča na cedilu tiste, ki bodo zaradi brezbrižnosti vlada ostali na hladnem, pa to ni potrebno. Evropska unija nam je sama dala kot plonk listek za tiste učence, ki ne razumejo, ko se jim govori, da prepišejo, kaj je potrebno narediti, da bodo ljudje varni. In zanimivo je, da je ta plonk listek 20 držav upoštevalo. Država, ki pa v tem trenutku vodi Evropsko unijo na nek svoj način – zelo neopazen, vsi komaj čakajo, da se konča, zelo veliko sramoto smo si naredili –, pa tega plonk listka noče prebrati. Govori se, kaj bomo naredili. Ja, ljudi, ki zebe, to pa nič ne zanima! Zebe jih sedaj! Lahko se pomaga z marsičem in se noče pomagati! Sami ste govorili, kako hitro ste pomagali, ko ste od Avstrije par stvari prepisali. To je bilo super, če ne bi bilo podtaknjencev. Tukaj pa se ljudem, ki jih je zaradi ne vaše krivde, ne naše krivde, ampak zato, ker energenti rastejo, je velika nevarnost, da jih bo zeblo, lahko pomaga takoj in se tega ne želi.

Povedali ste, da Vlada nima pripravljenih ukrepov, kar je velika laž. Predsednik je lepo povedal, da ima pripravljen ukrep, vavčarje, energetske vavčarje za najbolj ranljive skupine. Povedal je tudi, da v skrajnem primeru se bodo nižale tudi marže, in povedal je tudi, da ima oblikovane delovne skupine, ki pripravljajo ukrepe. Torej odgovarjati je potrebno na vprašanja sproti in mislim, da to ta vlada dela. To je dokazala z zakoni PKP, ki so bili hitri in učinkoviti, zato imamo danes eno največjih rasti BDP v Evropski uniji in imamo eno najmanjšo stopnjo nezaposlenosti in mislim, da najmanjšo stopnjo nezaposlenosti sploh v Sloveniji. Dokler bo ta vlada, bo skrbela za ljudi, ker je že dokazala. Tričetrt časa, kar pa so bile leve vlade, pa ste bili Socialni demokrati v vladah, in če so plače nizke, pokojnine nizke, to ni od od včeraj, ampak je od teh let. Pripišite si tudi zasluge sebi za to. To je, na tak način govoriti in pripisati vse zdaj temu letu in pol, je čisto navadna hinavščina in populizem. Hvala.

kot na njih dajati odgovore. In kaj smo danes ugotovili skozi ves dopoldan, predvsem po predstavitvi predsednika Vlade, gospoda Janše? Da je to vprašanje, ki je bilo postavljeno, je Vlada pred tem že delala odgovor. Ampak ne ustmeni ne pismeni, ampak odgovor, kateri bo prišel do ljudi. To je denarna pomoč, energetski boni ter socialna pomoč preko varstvenega dodatka. To se mi zdi, da je to ključno sklep današnje dopoldanske seje, te točke, predvsem pa tega vprašanja. Nihče ni čez noč reven. Če se to komu zgodi, ga opazijo sosedje, Rdeči križ, Karitas. Naša skupna naloga pa je, predvsem pa te vlade, da nihče, kolegi z moje nasprotne strani, ne bo na hladnem to zimo.

Če se kar navežem na kolega. Torej, dejstvo je, da je vam danes kolegica Bojana Muršič dala ogromno odgovorov, kako se odzvati na energetsko revščino; je opisala realne situacije, povedala vam je, da se bodo ljudje odločali med tem, ali se bodo greli ali bodo jedli. Ljudje so pred dilemo, ali se ogrevati ali kupiti hrano. A razumemo, o čem govorimo? če je odgovor, da bodo poskrbeli Karitas in Rdeči križ, potem pa je situacija v resnici abotna. Namesto da bi se pogovarjali o realnih vprašanjih, o realnem življenju, o dejstvu, kaj čaka naše ljudi to zimo, koalicija po stari dobri navadi seveda začela z obmetavanjem, kaj se je dogajalo zadnjih 20, 30 let in 70 let in ne vem še koliko let, ko so Socialni demokrati bili zraven. Zdaj, dejstvo je, da smo Socialni demokrati vselej aktivno vodili dialog in glede energetske revščine in glede vprašanja reševanja revščine sploh. Da pa je danes odgovornost za reševanje zadevnega vprašanja na koaliciji. In če je vaš odgovor, kaj ste pa vi počeli zadnjih 20 let, tisti, ki se vam zdi legitimen, je pa zame celotna današnja razprava očitno zelo absurdna in očitno vi niste slišali odgovorov kolegice Muršič. In ste očitno še vedno polni vprašanj, kaj je kdo drug delal, nikakor pa ne prevzemate odgovornost za to, kar vi počnete. In bi bil čas, da to prevzamete.

kaj je pa naredil SD v preteklih 20-ih letih, pa predlagam, v kolikor vas to zanima, da se skliče seja odbora in se bo na tem odboru tudi to lahko razjasnilo, v kolikor vas to tako teži. Ampak danes je bil namen, da dobimo odgovore s strani Vlade, predsednika Vlade, kaj lahko ljudje pričakujejo in kje smo. Ukrepe bi morali imeti danes na mizi in se bi že morali izvajati. In ja, ker sem pač tudi krščansko vzgojena, mi dovolite, da bom citirala del Očenaša, ki pravi, »Daj nam danes naš vsakdanji kruh« – danes ljudje potrebujejo kruh – » … in odpusti nam naše dolge,

in Dopolnjenem predlogu proračuna Republike Slovenije za leto 2023. Predloga aktov je v obravnavo Državnemu zboru predložila Vlada. Za dopolnilno obrazložitev obeh predlogov aktov dajem besedo ministru za finance mag. Andreju Širclju. Izvolite. Spoštovani podpredsednik, spoštovane poslanke in poslanci! Pred vami so proračunski dokumenti, in sicer spremembe oziroma popravek proračuna za leto 2022 in proračun za leto 2023. V skladu z zakonodajo je Vlada tista, ki predloži temeljne proračunske akte v sprejem Državnemu zboru. Ti temeljni akti pa dejansko določajo celotno finančno, ekonomsko, socialno, razvojno politiko države v letu 2022 in v letu 2023. V letu 2022 veljajo izredne finančne razmere

velja, da je sama priprava proračunov potekala v času oziroma v okoliščinah postopnega okrevanja gospodarstva in v razmerah, ko na delo, življenje še vedno pomembno vpliva covid-19. Žal, še vedno vpliva. Zaradi tega veljajo na finančnem področju še vedno merila tako imenovane splošne odstopne klavzule. To z drugimi besedami pomeni, da ne veljajo merila, ki so določena z Zakonom o fiskalnem pravilu oziroma z drugimi besedami velja odstop od teh pravil, kar z drugimi besedami pomeni, da so izjemne okoliščine in da osnovnih členov, ki govori o zlatem fiskalnem pravilu kot razliko, poenostavljeno povedno, med prihodki in odhodki, da to ne velja; to ne velja ne le v Sloveniji, to ne velja v celotni Evropi. In Evropska komisija je ravno tako sklenila, da tudi v letu 2022 ne bo veljalo ne bo veljalo fiskalno pravilo in bo uveljavljena splošna odstopna klavzula. Pandemija je vplivala ne le na poslovanje gospodarstva in na finančne okvire v Evropi, ampak v celem svetu in v teh okoliščinah je pripravljen proračun za leto 2022 in 2023. Tudi v Evropi so dejansko vse evropske države priča povečanim izdatkom. Ti izdatki so namenjeni predvsem zdravstvu na eni strani in na drugi strani zmanjšanim prihodkom predvsem v letu 2021. Ti prihodki se povečujejo v letu 2022 po ocen Evropske komisije in tudi Mednarodnega denarnega sklada predvsem zaradi tega, ker je Evropa prvič sprejela obširne fiskalne ukrepe, ki so bili spremljani tudi z monetarno politiko, z ekspanzivno monetarno politiko, z drugimi besedami ekspanzivna in monetarna politika sta delovali v Evropi z roko v roki. Seveda se to odraža na primanjkljajih; primanjkljaju tudi Slovenije, ki se je povečal predvsem, v večini primerov, zaradi povečanih izdatkov za zdravstvo zdravstvo oziroma za zaščito ljudi, za zaščito življenj. Tukaj vsekakor velja tudi poudariti tako imenovani strukturni primanjkljaj, o katerem je bilo v Državnem zboru že govora, in treba je povedati, da se ocen strukturnega primanjkljaja v času veljave splošne odstopne klavzule ne ocenjuje oziroma ne ocenjujejo se posamezne države na podlagi tega kriterija, se pa tako imenovani strukturni primanjkljaj primanjkljaj izračunava za vse države. In vsekakor je na strukturni primanjkljaj, kot sicer na primanjkljaj, treba biti pozoren, vendar o tem nekoliko kasneje. Tu je treba povedati, da veljajo določena pravila v Evropski komisiji in na ravni Evrope tako glede fiskalne kot monetarne politike in da bo na tej podlagi tudi v okviru Sveta ECOFIN ter tudi v okviru ostalih odborov Evropska komisija pripravila smernice za fiskalno politiko za prihodnje obdobje. Na podlagi teh smernic pa bo omogočena priprava fiskalnih scenarijev v programih stabilnosti. Skratka, tu lahko govorimo o dveh fazah. Prva je faza, da države pridejo pod 3 odstotke primanjkljaja – govorim o nominalnem primanjkljaju – in na podlagi tega bodo države morale upoštevati pravila, ki bodo določena v Paktu za stabilnost in rast, in s tem in s tem vplivati na javne finance tako, da bo za vsako državo določen tudi časovni okvir, v katerem je treba

postopki, kako primanjkljaj, javni dolg in tako naprej uokviriti v okviru fiskalnih pravil. Ob tem pa je treba povedati, da je ECOFIN že začel razpravo o fiskalnih pravilih z izhodišči o fiskalnih pravilih in s temelji o fiskalnih pravilih, tudi glede na realno stanje, v katerem se države nahajajo. Realno stanje pa dejansko je, da ima šest držav večji dolg glede na bruto družbeni proizvod od 100 odstotkov, in tudi takšno realno stanje je treba upoštevati. Tisto, kar je pomembno, je, da je Evropska unija v celoti odreagirala na covid krizo. In sicer s tem, da se je prvič v zgodovini Evropska komisija zadolžila na mednarodnih finančnih trgih in na teh mednarodnih finančnih trgih je izdala obveznico in na tej podlagi je pripravila načrte za okrevanje in odpornost. Tudi Slovenija je že dobila akontacijo iz tega naslova, kar pomeni, da je okrevanje gospodarstva zasnovano tako, da se ohranja gospodarska rast tudi z novimi investicijami, predvsem z investicijami v zeleno, v čisto okolje in v digitalno. Se pravi, na tej podlagi naj bi se tudi z rastjo in polno zaposlenostjo zniževal javni dolg in zniževal primanjkljaj. Vsekakor je treba povedati tudi to, da se sedanja kriza bistveno razlikuje od prejšnjih kriz in težko je primerjati tako tako vzroke kot tudi posledice. Prvo, kar je, je ta kriza sektorska kriza in je različno prizadela različne sektorje gospodarstva. Kot vemo, je najbolj prizadela turistično dejavnost, gostinsko dejavnost, tudi dejavnost organiziranja dogodkov in zaradi tega je tudi namen tega bil, da se največ denarja nameni ravno tem sektorjem. Po drugi strani lahko ugotavljamo, da v primerjavi z letom, ko je bila finančna kriza, imamo robusten in dober finančni sistem oziroma bančni sistem, kapitalizacija bank je ustrezna, minimalno je slabih kreditov. ta kriza vplivala tudi na enakost oziroma neenakost, v tej krizi so bili bolj prizadeti starejši, tudi aktivnost žensk se je zmanjšala, prizadela je mlade, zaradi tega je treba na to tudi odreagirati. Pri tem naj povem, da Slovenija ostaja država z eno najnižjih stopenj neenakosti in je po zadnjih podatkih OECD imela eno močnejših rasti realnega dohodka na prebivalca, ki je znašala 6,2 odstotka v drugem kvartalu leta 2021. V Franciji na primer 0,6 odstotka, v Nemčiji 0,2 odstotka, Avstriji 2,1 odstotka. To samo v zvezi s tem, kako vplivata tako fiskalna kot monetarna politika tudi na stopnjo neenakosti oziroma v našem primeru, bolje rečeno, stopnjo enakosti. Priča smo v zadnjem obdobju – in to je morala seveda Vlada tudi upoštevati v proračunskih dokumentih – večjemu tveganju glede dviga cen, predvsem energentov. O tem ste danes tukaj že govorili, spoštovani zbor. In tako Evropska centralna banka kot ameriška centralna banka ter tudi nekatere druge centralne banke, kot na primer angleška centralna banka, napovedujejo, da se bodo cene umirile v prvi polovici leta 2022. Slovenija je odreagirala na krizo z izdatnimi ukrepi na fiskalnem področju. Učinki teh fiskalnih ukrepov so naslednji. Po mnenju oziroma oceni Umarja so ti ukrepi preprečili nadaljnji padec bruto družbenega proizvoda oziroma gospodarske rasti za 4 odstotne točke. To se pravi, s temi ukrepi smo preprečili večji padec gospodarske rasti. Zagotovili smo boljšo zaposlenost, kot smo jo imeli pred krizo, to se pravi, boljšo zaposlenost, kot je bila v letu 2019. Manj podjetij je šlo v stečaje oziroma v postopke, ki pomenijo seveda odhod podjetij s tržišča, in ustvarili smo dodatna delovna mesta, kar seveda ustvarja tudi manjšo nezaposlenost. To nam priznavajo mednarodne inštitucije in nenazadnje to dokazujejo statistični podatki, ki jih ugotavljajo neodvisne inštitucije. Tukaj je seveda treba povedati, da so predvsem ukrepi – nadomestilo plač za čakanje na delo na domu, subvencioniranje povečanja dela minimalne plače, solidarnostni dodatki zaščitili predvsem ranljive skupine ter seveda tudi dale določeno podporo zdravstvenemu in socialnemu sistemu oziroma javnim uslužbencem. Ta odziv seveda gospodarstva na te ukrepe se kaže tudi v tem, da so na eni strani rezultati gospodarstva dobri. Tukaj lahko gledamo tako dobičke podjetij in iz tega naslova tudi prihodke iz naslova dobička oziroma dohodkov, kot seveda tudi potrošnje, zasebne potrošnje, ki se dviguje, v pogledu tega tudi davek na dodano dodano vrednost. V povezavi z ukrepi je vsekakor treba povedati, da se je s temi ukrepi ne samo blažilo posledice krize, ampak so se s strukturnimi ukrepi odpravljale administrativne ovire, izboljšal se je dostop do virov financiranja, se pravi tudi do bančnih kreditov. Povečalo se je sodelovanje med raziskovalnimi organizacijami in gospodarstvom in sistemsko je podprt prehod na krožno gospodarstvo. Tukaj je seveda treba tudi povedati, da se je izboljšal bistveno in se še izboljšuje tudi v letu 2022 in v letu 2023 položaj občin, predvsem glede financiranja. In v teh proračunskih dokumentih so navedeni, bom rekel, upoštevani zneski povprečnin za občine in sproščeno je večje investiranje občin, občin, predvsem z Zakonom o financiranju občin. Tukaj bi rad poudaril poseben pomen, ki ga imajo lokalne skupnosti in tako bo tudi v prihodnje glede povprečnin in seveda tudi glede uporabe oziroma večjega investiranja na ravni občin. Slovenski Slovenski BDP je v obdobju 2021–2023 rastel hitreje kot v povprečju držav Evroskupine, hitreje tudi, primerjalno gledano, kot v Združenih državah Amerike, Združenem kraljestvu in Japonski. Realna rast BDP se je tako povečala za 6,4 odstotka, kar je za 1,4 odstotne točke več kot v povprečju evroobmočja. Tukaj je seveda treba povedati, da so tudi glavni elementi, ki tvorijo BDP, kot je potrošnja, bruto investicije, osnovna sredstva, uvoz, rasli hitreje kot v evroobmočju, in sicer za več kot 5 odstotnih točk. Državna potrošnja je rasla v primerjalno s temi državami počasneje. Slovenska kumulativna realna rast v obdobju 2021–2023, na katere se nanašata ta dva proračuna, se pravi 2022 in 2023, naj bi presegla evroobmočje za 2,4 odstotne točke in največ na področju bruto investicij. Z drugimi besedami ta dva proračuna sta investicijsko usmerjena. Investicije, o katerih bom govoril nekoliko kasneje, so tisti temelj, ki pomenijo ne samo okrevanje, ampak tudi odpornost gospodarstva. Skratka, tukaj lahko ugotavljamo, da s fiskalno politiko in monetarno politiko, katero sem opisal, rastejo

Tudi število brezposelnih oziroma število zaposlenih raste hitreje kot v evroobmočju, in sicer v

To seveda tudi pomeni, da bo stopnja nezaposlenosti za približno 3 odstotne točke nižja kot v evroobmočju in bo znašala v letu 2021 4,6 odstotka, v letu 2023 pa je ocenjena na 4,4 odstotka. Inflacija bo po ocenah inštitucij nižja kot v evroobmočju, in sicer približno za 0,7 odstotne točke nižja, kot bo inflacija nižja kot v evroobmočju, in sicer naj bi znašala 1,7 odstotka. Okrevanje naj bi bilo tudi v Sloveniji z globalnega vidika hitrejše kot v drugih državah, tudi primerjalno kot v Veliki Britaniji, Japonski in v Združenih državah Amerike. Primanjkljaj države bo Vlada z ocenjenega 7,5 odstotka bruto družbenega proizvoda v letu 2021 znižala na 5,4 odstotka bruto družbenega proizvoda v letu 2022 in ga približala sedanji Maastrichtski meji, 3 odstotke v letu 2023. Takrat naj bi znašal 3,3 odstotka bruto družbenega proizvoda. V letu 2024 Vlada ocenjuje, da se bo primanjkljaj države znižal pod 3 odstotke, se pravi, v tem letu naj bi dosegli Maastrichtske kriterije. Še enkrat poudarjam, da Evropska komisija pripravlja izhodišče za doseganje Maastrichtskih kriterijev, ki naj bi potekali v več letih, to se pravi, približevanje Maastrichtskim kriterijem naj bi potekalo v več letih in ne naenkrat, ko ne bo več veljala odstopna klavzula. Z drugimi besedami, leta 2023 se ne bo nič dramatičnega zgodilo, ker bo že v letu 2022 pripravljen načrt, kako se približati sedanjim ali prihodnjim Maastrichtskim kriterijem. Zato vse napovedi, ki temeljijo na tem, da se bo kar naenkrat nekaj zgodilo in da bo kar naenkrat poseg, ne vem koga, na javne finance enormen, to se enostavno v Evropi Evropi ne bo zgodilo. Tukaj želim tudi poudariti, da toliko se je tudi spremenila evropska politika, tako fiskalna kot monetarna. Omenil sem večjo rast investicij, in sicer se bodo te investicije v letu 2022 povečale za več kot eno tretjino, če sem natančen, za 35,3 odstotka, in v letu 2023 naj bi ostale te investicije na isti ravni. Predvsem grejo te investicije na račun višjega črpanja sredstev Evropske unije tako zaradi zaključka pretekle finančne perspektive kot tudi zaradi začetka črpanja sredstev iz nove finančne perspektive in predvsem, kar sem že omenil, črpanja sredstev mehanizma za okrevanje in odpornost. Izdatki sektorja država bi se brez upoštevanja izdatkov za investicije v letu 2022 glede na leto 2021 zmanjšali za 2,7 odstotka, saldo bi bil pozitiven in bi znašal 1,4 odstotka bruto družbenega proizvoda. V letu 2023 pa bi se izdatki sektorja država brez upoštevanja investicij glede na leto 2022 zmanjšali za 0,5 odstotka, presežek države pa bi znašal že 3,1 odstotka bruto družbenega proizvoda. Z drugimi besedami, s temi podatki želim ponazoriti, kakšno vlogo imajo investicije, seveda investicije, za katere praviloma velja, da je večji donos, kot je obrestna mera, ter seveda, da imajo te investicije seveda tudi dolgoročni učinek. Ugoden vpliv na saldo sektorja država imajo tudi višji prihodki. V letu 2022 je ocenjeno, da se bodo glede na leto prej povečali za 5,3 odstotka, glede na predkrizno leto 2019 pa za 9,5 odstotka. Z drugimi besedami, prihodki v letu 2022 se bodo povečali za skoraj 10 odstotkov glede na leto 2019.

K rasti prihodkov bodo največ prispevali seveda davčni prihodki, ki se bodo povečali za 4,5 odstotka oziroma 3,6 odstotka glede na leto 2019 in v letu 2023 se bodo povečali za 5,4 glede na prehodno leto oziroma za 9,2 odstotka glede na 2019. Z drugimi besedami,

zaposlitvene klime bo rasla dohodnina in zaradi ugodnih možnosti za poslovanje, boljših možnosti za poslovanje bo rasel davek od dohodkov pravnih oseb. S tega zornega kota je seveda možno tudi zmanjševati primanjkljaj. Posebno poglavje, katerega želim povedati in želim seveda ponazoriti, je zadolževanje, in sicer zadolževanje glede konsolidiranega dolga sektorja države v razmerju do bruto družbenega proizvoda. Ta kriterij, to merilo je mednarodno priznano, in sicer naj bi dolg znašal v letu 2022 sektorja država 77,5 odstotka bruto družbenega proizvoda. V letu 2023 naj bi se ta dolg zmanjšal na 76 odstotka bruto družbenega proizvoda. V letu 2019, pred pandemijo, je bila stopnja zadolženosti sektorja država Republike Slovenije za 18 odstotnih točk bruto družbenega proizvoda nižja od povprečne zadolženosti držav evroobmočja takrat je znašala povprečna zadolženost evroobmočja 83,6 odstotka – in hkrati je bila tudi za 11,6 odstotnih točk nižja od povprečja držav Evropske unije. V proračunskem obdobju 2022 do 2023 se bo ta razlika med povprečjem dolga v Evropski uniji in v evroobmočju še povečala – in Slovenijo. Predvidena stopnja zadolženosti sektorja države bo do konca leta 2023 za 21 odstotnih točk nižja od povprečja evroobmočja in za 13,1 odstotne točke nižja od povprečja Evropske unije. Omenil sem že, da je v evroobmočju šest držav takšnih, ki ima višji dolg od 100 odstotkov. Z drugimi besedami, rast dolga se bo glede na povprečje Evropske unije zniževala v Sloveniji v odstotku bruto družbenega proizvoda. To pomeni, da Slovenija ta dolg znižuje odločneje, kot to velja za povprečje držav evroobmočja in Evropske unije. Največji delež v konsolidiranem dolgu sektorja država predstavlja dolg državnega proračuna in v okviru tega je seveda treba pogledati tudi trend povprečne obrestne mere. Trend povprečne obrestne mere se za slovenski dolg znižuje, smer razvoja je negativna, iz tega so vedno manjši tudi stroški poplačevanja tega dolga. Obrestni izdatki so za leto 2022 ocenjeni v višini 673 milijonov oziroma 1,3 odstotka bruto družbenega proizvoda, v letu 2023 v višini 654 milijonov oziroma 1,2 odstotka bruto družbenega proizvoda, kar je v primerjavi z obrestnimi izdatki v času leta 2014, ko so ti izdatki znašali milijardo in 83 milijonov, bistveno nižji. Takrat je znašalo to 2,9 odstotka bruto družbenega proizvoda. Posebno vrednost imajo tukaj predvsem dolgoročne izdaje 30-letnih evrskih obveznic v oktobru 2020 zahtevano donosnostjo do dospetja 0,493 odstotka in 60-letnih evrskih obveznic v januarju 2021. Obe te transakciji izrazito pozitivno izstopata z vidika prispevka k podaljšanju povprečnega časa vezave portfelja dolga in seveda tudi znižanja obrestne mere v tem. Z drugimi besedami, gre za izkazano dolgoročno zaupanje s strani vlagateljev v Slovenijo, v državo Slovenijo, in seveda opredeljujejo investitorji Slovenijo kot naložbeno varno državo. Tukaj lahko govorimo tudi o 10-letni evrski obveznici, ki zagotavlja trajnostno financiranje po kriterijih ekonomskih, socialnih in zelenih, kar z drugimi besedami pomeni, da s tem zadolževanjem podpiramo tako okoljske kot socialne cilje. Pomembno sporočilo, ki je podlaga za ta proračun v letu 2022 in 2023, so tudi bonitetne ocene. Tako lahko ugotavljam, da tako Standard&Poor's, Fitch,Moody´s, DBRS in tako naprej ohranjajo zgodovinsko visoke ocene in te bonitetne ocene ravno tako potrjujejo, da je Slovenija naložbeno varna država. Proračuna za leti 2022 in 2023 predstavljata napredek na področju državnega financiranja investicij. Če je v letu 2019 znašala realizacija proračunskih odhodkov za investicije 938 milijonov in v letu 2020 911 milijonov, potem znašajo v proračunih za leto 2022 in 2023 investicijskih odhodki preko 2,2 milijarde evrov letno. Posebni projekti ali pa pomembnejši projekti so projekti dejansko na vseh ministrstev, tako na področju Ministrstva za zunanje zadeve, Ministrstva za notranje zadeve, kjer načrtujejo nakup novega transportnega helikopterja. Ministrstvo za obrambe načrtuje nabavo novih obrambnih sredstev, Ministrstvo za pravosodje se bo osredotočilo na novo sodno stavbo. Za gospodarski razvoj in tehnologijo – to ministrstvo bo spodbujalo investicije, podjetništvo, infrastrukturo občin, tudi z romsko populacijo. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo osredotočeno na opremljanje kmetijstva in lesnopredelovalne obrate. Infrastruktura lahko govorimo o novem drugem tiru, ki se bo financiral iz proračunskih sredstev. Ravno tako gradnjo drugega tira na relaciji Maribor–Šentilj, izgradnjo tretje razvojne osi med Velenjem in Slovenj Gradcem ter v okolici Novega mesta. Ministrstvo za okolje in prostor načrtuje predvsem investicije v protipoplavno varnost Drave, Selške Sore in Gradaščice.

Veliko bo investiranega na področju zdravstva: UKC Celje, Urgentni center Ptuj, Center za zdravljenje bolezni otrok Šentvid pri Stični. Prav tako se na področju šolstva, znanosti in športa uvrščajo številne investicije od Nacionalnega inštituta za biologijo kot seveda tudi investicije v infrastrukturne objekte v šolstvu, vrtcih. Ravno tako se bo vlagalo na področju kulture, kulturnih spomenikov, muzejev, projekte filmske in avdiovizualne umetnosti bo ravno tako financirala oziroma sofinancirala država z državnim proračunom. Spoštovane poslanke in poslanci, vsekakor imamo glede na ekonomske politike Evrope, glede na monetarno politiko Evrope ugodne finančne in ekonomske razmere. Zaradi tega in zaradi predvsem investicijsko opredeljenih proračunov in tudi politik Evrope glede tega imamo možnosti, da zagotovimo večji življenjski standard ljudem, naredimo državo Slovenijo še bolj prijazno za življenje. Imamo tudi enkratno priložnost, da izboljšamo poslovno okolje za investicije in podjetništvo, predvsem v zeleno in digitalno. To seveda pomeni novo priložnost, da izboljšamo kvaliteto socialnega varstva, šolstva, ustvarimo boljše pogoje za športnike, za to, da dosežemo čim boljše športne rezultate, povečamo prepoznavnost slovenske kulture in znanosti. Vendar, spoštovane poslanke in poslanci, obstaja tudi veliko tveganje. In to tveganje je virus, predvsem širitev virusa, ki vpliva predvsem na človeške zmogljivosti v zdravstvu. Zato vas kot finančni minister naprošam, vas in seveda tudi vse državljane in državljanke, prebivalke in prebivalce Slovenije, da storimo vse, da preprečimo širjenje virusa. Širjenje virusa je danes za razvoj Slovenije največje tveganje. Zaradi tega vas naprošam, da v vseh nas prevlada solidarnost in čuječnost in naredimo vse, da preprečimo širjenja virusa. To lahko na najlažji način naredimo, da se cepimo, da zaščitimo sebe, svoje bližnje in okolico. Naj nam virus covid-19 ne vzame te enkratne priložnosti, da se razvijemo. In zato še enkrat vas pozivam, da se cepimo, kajti le tako, če bomo preprečili širjenja virusa, bomo tudi uspeli in bomo naredili vse za nadaljnji razvoj Slovenije. Hvala lepa.

pri nekaj proračunov v Državnem zboru sem bil, ko smo jih sprejemali, in ne razumem, zakaj v tem državnem zboru ni danes ministrov; ministrov, ki bi lahko na nek način odgovarjali potem tudi na amandmaje, na naše predloge in tako naprej. Gre predvsem za spoštovanje tudi do ministra za finance. Zdaj sedi sam. Včasih so bili tukaj direktor Direktorata za proračun, državni sekretarji in tako naprej. Danes pa minister sam sedi, govorimo pa o milijardnih zadolževanjih. In se mi zdi skrajno neresno, da danes ministrov ali pa državnih sekretarjev žal ni v Državnem zboru. Tudi zaradi poslank in poslancev. To sem moral povedati. Podpredsednik, to moje izvajanje pa naj bo kot dobronamerno. Hvala lepa. Hvala lepa. Ja, naš poslovnik pa govori: tudi, če ni predstavnikov Vlade. Nadaljujemo svoje delo. Predloga aktov je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za finance. Za predstavitev poročil odbora dajem besedo predsedniku odbora Robertu Polnarju. Izvolite. Hvala za besedo, gospod podpredsednik. Gospe poslanke, gospodje poslanci! Odbor za finance je na 65. nujni seji 13. novembra letos kot matično delovno telo obravnaval Predlog sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2022, ki ga je Državnemu zboru v sprejetje in obravnavo predložila Vlada. Odbor je obravnaval 55 pravilno vloženih amandmajev, ki so jih k predlogu sprememb proračuna Republike Slovenije za prihodnje leto vložile različne poslanske skupine. 13 amandmajev je bilo nepravilno vloženih, trije amandmaji pa so bili umaknjeni. Minister za finance je v uvodu predstavil okoliščine, v katerih je potekala priprava predloga. Opozoril je na velik vpliv epidemije covid-19, čemur so prilagojeni predvsem odhodki. Pojasnil je, da bo tudi v letu 2022 veljala splošna odstopna klavzula oziroma izjemne okoliščine glede fiskalnega pravila. S fiskalno politiko se spodbuja gospodarski razvoj in podjetja ter ščiti delovna mesta, za razliko od preteklih gospodarskih kriz pa tokrat tudi monetarna politika sledi fiskalni. Minister je predvsem poudaril, da je tovrstna fiskalna politika privedla oziroma generirala visoko stopnjo gospodarske rasti. Predsednik Državnega sveta je navedel, da je Državni svet predlog sprememb proračuna obravnaval dvakrat. V nadaljevanju je predstavil pisno mnenje, pri čemer je izpostavil predvsem področje lokalne samouprave, kjer se kaže veliko razumevanje Vlade glede delovanja občin ter njihovega financiranja.

Predsednik Fiskalnega sveta je navedel, da so pogoji za obstoj izjemnih okoliščin izpolnjeni tudi v letu 2022. Pojasnil je, da izjemne okoliščine omogočajo fleksibilnost fiskalne politike le, kadar gre za izzive, povezane z epidemijo. Opozoril je na nekatera tveganja, ki bi lahko pomenila strukturno poslabšanje javnih financ. Negativni vpliv na javne finance bi lahko imeli tudi nekateri zakonodajni predlogi, ki so trenutno v obravnavi v Državnem zboru. Direktorica Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj je povedala, da podlago za pripravo sprememb proračuna predstavlja njihova jesenska napoved, kjer so predvideli 4,7-odstotno gospodarsko rast. Analiza temelji na predpostavkah, ki so praktično skladne s predpostavkami Mednarodnega denarnega sklada in Evropske komisije. Kot ključne dejavnike je izpostavila izvoz, zasebno potrošnjo, rast investicij in zaposlenosti. Predsednik Sodnega sveta je poudaril, da je Vlada sodiščem in Sodnemu svetu znižala integralna sredstva za leto 2022 ter s tem okrnila sposobnost sodstva za realizacijo nekaterih že predvidenih, pa tudi v prihodnosti določenih nalog. V razpravi so članice in člani odbora predstavili svoja stališča do Predloga sprememb proračuna za leto 2022. Izražena je bila tako podpora kot tudi nasprotovanje. Nekatere članice in člani so izpostavili razvojno naravnanost, ki preko investicij z visokim multiplikativnim učinkom spodbuja gospodarstvo in ohranjanje delovnih mest. Poudarjeno je bilo, da gre za naložbo v prihodnost, ob hkratnem upoštevanju socialnega in zdravstvenega vidika. Na drugi strani pa so posamezne članice in člani izpostavili višino proračunskega primanjkljaja in predvidenih izdatkov proračuna, v tej luči pa jih je zanimala predvsem smotrnost predvidenih odhodkov. Izpostavljeno je bilo, da gre za neproduktivno potrošnjo, ki presega absorbcijske sposobnosti gospodarstva. Minister je sproti podajal dodatna pojasnila. Opozoril je tudi, da je makroekonomske kazalnike treba obravnavati celovito ter ob upoštevanju trenutnih razmer, ki so bistveno drugačne kot v času prejšnje gospodarske krize. Po zaključeni razpravi o Predlogu sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2022 se je odbor opredelil do vloženih amandmajev in je podprl pet amandmajev. Po razpravi in glasovanju o amandmajih pa je Odbor za finance sprejel naslednji sklep: Odbor za finance se je seznanil s Predlogom sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2022 in ga podpira. Na 64. nujni seji, ki je bila 12. novembra 2021, pa je Odbor za finance kot matično delovno telo obravnaval Dopolnjen predlog proračuna za leto 2023. Odboru je bilo posredovanih 41 amandmajev, ki so jih k dopolnjenemu predlogu proračuna vložile različne poslanske skupine. 6 amandmajev je bilo nepravilno vloženih, od tega je bilo 5 amandmajev umaknjenih. V uvodu je minister za finance predstavil dopolnjen predlog proračuna in pojasnil, da je predlog pripravljen na podlagi napovedi Umarja, povedal pa je tudi, da za leto 2023 še ni določena oziroma predvidena odstopna klavzula glede fiskalnih pravil. Predstavil je nekatere makroekonomske podatke glede gospodarskih rasti, javnega dolga, investicij ter ob tem omenil, da bo rast odhodkov glede na prihodke manjša. Cilj je, da se ob primerni fiskalni politiki zagotavljata gospodarska rast in zaposlenost. Glede finančnega sistema in njegove stabilnosti je minister posebej poudaril, da je finančni sistem stabilen. Predsednik Fiskalnega sveta je navedel, da je Fiskalni svet že podal celovito oceno proračunskih dokumentov, ki so mu bili posredovani, izpostavil je primanjkljaj sektorja država, ki bi se sicer naj zmanjšal za 800 milijonov evrov, izpostavil je tudi manjše tekoče odhodke, kjer pa po mnenju Fiskalnega sveta manjka predstavitev ukrepov. Ocenil je, da bo javni dolg ostal na visoki ravni, in sicer malo pod 80 odstotki bruto domačega proizvoda. Direktorica Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj je povedala, da so najnovejše napovedi Evropske komisije glede gospodarske rasti za naslednja tri leta v popolnosti skladne za napovedjo urada, in sicer za leto 2022 6,4 odstotka – pardon za leto 2022 je predvidena rast 4,2 odstotka BDP-ja, za leto 2023 pa bo ta rast znašala 3,5 odstotka bruto domačega proizvoda. Predsednik Sodnega sveta je izpostavil problematiko nerazrešenih zadev na sodiščih, ki so posledica epidemije covid in bi se z zaposlitvami 30 novih sodelavcev lahko razrešile. Gre za nerazrešene zadeve na nekaterih občutljivih področjih, kakor so kazenske, družinske in upravne zadeve. V razpravi so članice in člani odbora predstavili svoja stališča do Dopolnjenega predloga proračuna za leto 2023. Tudi tu so nekateri članice in člani menili, da Dopolnjen predlog proračuna ni realen, da so napačne prioritete, izdatki pa, da se prehitro zmanjšujejo in njihova ocena je nerealistično ocenjena. Opozorili so na visok primanjkljaj ter javni dolg in s tem povezano vzdržnost javnih financ. Nasprotno pa so nekateri druge članice in člani odbora menili, da je Dopolnjen predlog proračuna razvojno naravnan, da se to vidi iz prioritetnih področjih, kot so infrastruktura, digitalizacija, zdravstvo ter povečevanje konkurenčnosti. Glede zadolženosti je Slovenija pod povprečjem Evropske unije. V zvezi z javnim dolgom pa je bilo opozorjeno, da je pomembno, zakaj se je ta povečal, kar je seveda posledica covid krize in financiranja ohranjanja delovnih mest. Opozorjeno je bilo, da bo predlog Dopolnjenega proračuna za leto 2023 glede na časovno odmaknjenost zagotovo doživel tudi spremembe. Minister je sproti podal dodatna pojasnila na pomisleke in vprašanja, izražena v razpravi. Po zaključeni razpravi o Dopolnjenem predlogu državnega proračuna za leto 2023 se je odbor opredelil do vloženih amandmajev in je podprl tri amandmaje. Po razpravi in odločanju o amandmajih pa je Odbor za finance sprejel naslednji sklep: Odbor za finance podpira Dopolnjen predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2023. SIMONOVIČ: Hvala tudi vam. Sledi predstavitev stališče poslanskih skupin. Stališče Poslanske skupine Stranke Modernega centra bo predstavila Monika Gregorčič. Izvolite. Spoštovane poslanke in poslanci, spoštovani minister, predstavniki Vlade! Danes obravnavamo proračunska predloga, ki vzpostavljate okvir načrtovanih državnih prihodkov in odhodkov za obdobje naslednjih dveh let. Predlog sprememb proračuna za leto 2022 in Dopolnjen predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2023 sta tako dva ključna dokumenta, ki bosta začrtala smer nadaljnjega razvoja naše države. A nastajala sta v še vedno nepredvidljivih pandemičnih okoliščinah, ki znatno povečujejo sicer vseskozi prisotna sistemska tveganja. To so predvsem demografski izzivi oziroma staranje prebivalstva. Dodatno pa nove negotove okoliščine predstavljajo tudi inflatorna gibanja in motnje v dobavnih verigah določenih strateških dobrin. V preteklih mesecih so se tudi vsi ministrski resorji pod okriljem Stranke modernega centra aktivno angažirali in sodelovali pri pripravi teh proračunskih dokumentov. Kot koalicijski partnerji ocenjujemo, da je bil v skupnem prizadevanju vseh ključnih deležnikov dosežen soliden oziroma ambiciozen finančni dogovor. Ta dogovor v obliki finančnega načrta daje osnovo za rešitev najbolj perečih težav naše družbe: za stabilizacijo razmer v zdravstvu, za razvoj infrastrukture, prometne in digitalne povezljivosti, za zaščito najranljivejših družbenih skupin, še prav posebej pa si v SMC prizadevamo tudi za krepitev znanja in znanosti ter gospodarskih potencialov z višjo dodano vrednostjo, s poudarkom na zelenem prehodu in s pospešeno digitalizacijo. Res, da je določen del proračunskih izdatkov še vedno namenjen odpravi posledic pandemije, saj je ta neenakomerno vplivala na razvoj različnih delov naše družbe. Logično je, da mora država poskrbeti, da se ta neenakomernost ublaži in da se neenakomerno razporejeno breme tistih družbenih skupin in gospodarskih panog, ki so utrpele najhujše posledice, tudi ustrezno znivelira. Kljub temu pa je preostanek proračunskih dokumentov za prihodnji dve leti izjemno investicijsko naravnan. Javne investicije v izobraževanje, v zdravstvene zmogljivosti, v infrastrukturo in prometno povezljivost ter v gospodarske kapacitete so po naši oceni ključni razvojni potencial naše države. Tako se na primer predvidena sredstva Ministrstva za izobraževanje in šport, glede na predhodno sprejete načrte za leto 2022 povečujejo za skoraj 10 odstotkov. S tem se sledi strategiji, ki v ospredje postavlja družbo znanja in tako s pridobivanjem uporabnega znanja kot tudi z njegovo akademsko in gospodarsko implementacijo. Načrtuje se izgradnja vrhunske evropske raziskovalne infrastrukture, ki bo našim raziskovalcem omogočila dostop do specifičnih znanj in urejeno bo sistemsko financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti. Več sredstev bo namenjenih tudi sofinanciranju raziskovalno razvojnih programov in vzpostavitvi podpornega okolja za inovacijsko razvojne procese. Naši cilji so preiti iz gospodarstva mišic v gospodarstvo možganov, internacionalizacija gospodarstva, uporaba naprednih tehnologij in proračunski dokumenti te cilje zasledujejo in tudi odražajo zavedanje, da je gospodarstvo generator blaginje razvoja in tudi socialne varnosti v celotni družbi. Zato ocenjujemo, da sta predlagana proračuna ustrezno razvojno naravnana. Vsebujeta namreč zadosten investicijski potencial, ki bo na daljši rok in ob dodatnih evropskih sredstvih omogočil razvoj vseh družbenih podsistemov ter stabilno rast bruto družbenega proizvoda. Seveda slišimo tudi opozorila Fiskalnega sveta o strukturnem primanjkljaju in razumemo njihov previdnostni namen. Poslanski skupini Stranke modernega centra konsistentno in vseskozi spremljamo ter zagovarjamo uravnoteženost in vzdržnost javnih financ. Nikakor si ne želimo ponovitve neustreznih finančnih politik. Od leta 2009 do 2014, ko je naš javni dolg enormno narasel zaradi finančne krize in zakasnelega reševanja našega bančnega sistema. V tokratni, tako imenovani covid krizi je usklajen odziv v obliki suspenza fiskalnih pravil zaradi obstoja izjemnih okoliščine prišel pravočasno. Na ravni EU je omogočil ekspanzivno fiskalno in monetarno politiko ter tako preprečil hujše ekonomske posledice zaprtja države, velikega upada potrošnje ter vsesplošne upočasnitve družbenega življenja. Vse države so reagirale v tej isti smeri, a vsaka država se je odločila za svojo kombinacijo državnih intervencij, da je preprečila kolaps gospodarskega sistema oziroma celotne družbe. V naši državi so dobro ciljane državne intervencije bistveno pripomogle, da je naše gospodarstvo danes v tako dobrem stanju in ima odlične obete tudi za prihodnost, kar nam nenazadnje priznavajo tako bonitetne hiše kot institucije, kot je Evropska komisija, Umar in druge, ter da beležimo tudi rekordno nizko brezposelnost. Na evropski ravni je zaradi izjemnih okoliščin tudi v letu 2022 še naprej dovoljen odstop od fiskalnih pravil, medtem ko za leto 2023 še ni jasno, kakšen bo evropski fiskalni okvir. Slovenija je med državami članicami zadolžena relativno podpovprečno glede na višino javnega dolga v razmerju do BDP. Letos se približujemo sicer mejni vrednosti 80-ih odstotkov, v letu 2022 se bo ta dolg znižal na predvidenih 77,5 odstotka in potem naprej v letu 2023 ciljno ciljamo na 76 odstotkov. Zaradi vseevropske proticiklične in ekspanzivne fiskalne politike pa vse kaže, da bodo konvergenčna oziroma maastrichtska merila, torej, da javni dolg ne sme preseči 60 odstotkov bruto družbenega proizvoda, za vse članice še vsaj nekaj časa nedosegljiva. nedosegljiva. V Poslanski skupini Stranke modernega centra menimo, da so predloženi proračunski dokumenti takšni, da odražajo ustrezno in zadovoljivo ravnotežje med razvojno-investicijsko naravnanostjo ter skrbjo za srednje- oziroma dolgoročno javnofinančno stabilnost. Zato bomo poslanci SMC Predlog sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2022

Lep pozdrav, spoštovani kolegice in kolegi, spoštovani minister! Svet se je leta 2020 znašel na čisto neznanem terenu. Virus je začel naša življenja spreminjati in kar se nam je do marca 2020 zdelo samoumevno, se je čez noč spremenilo. Tudi Slovenija se bori z virusom že več kot leto in pol, na žalost ne najbolj uspešno, in cena, ki jo ljudje plačujejo za to slabo borbo, je velika. Iskreno povedano, vsaka vlada bi imela v tem obdobju in takšnem obdobju težko in naporno delo. Vi, spoštovani kolegi, ste si svoje delo z avtoritarnim vodenjem, nespoštovanjem zakonov in ustave, slabo komunikacijo in nespoštovanjem ljudi še dodatno otežili. Tudi v naših javnih financah se kaže slika, kot da vam je čisto vseeno za prihodnost naše države in ljudi. Naše finance so danes v zelo slabem stanju. Smo najbolj zadolženi od začetka naše samostojne Slovenije. Imamo najvišji strukturni primanjkljaj v Evropski uniji, evroobmočju, to pomeni, da smo največji javnofinančni bolniki v EU. V treh letih vam je uspelo pridelati za 10 milijard evrov izgube, temu rečemo proračunski primanjkljaj, in samo polovica tega, 5 milijard, je šlo za zaščito zdravja ljudi in življenj. Samo polovico tega! Beležimo ugodno, relativno visoko gospodarsko rast, vaši proračuni pa kljub temu beležijo ogromne primanjkljaje. To je napačna javnofinančna politika, za katero strokovnjaki pravijo, da naj bo proticiklična, kar pomeni, da v časih, ko imamo visoko gospodarsko rast, ne ustvarjamo primanjkljaja, v časih, ko imamo pa nizko gospodarsko rast, nizke prihodke in potrebo po državnih intervencijah, je pa seveda razumljivo, da država ustvarja primanjkljaj. Pa poglejmo, kaj vam je uspelo narediti v dobrem letu in pol. V roke ste dobili proračun, ki je izkazoval presežek 224 milijonov evrov. Presežek, to pomeni, da smo porabili manj, kot smo pobrali davkov. Slovenija je bila, ko ste jo dobili v roke, zadolžena za 28,5 milijarde oziroma 15 tisoč 160 evrov na vsakega prebivalca. prebivalca. Zadolžili ste jo za dodatnih 15 milijard evrov in približno 5 tisoč evrov na vsakega Slovenca. In če pogledamo proračun za leto 2022 in ga primerjamo z zadnjim letom pred vašo vlado, to je leto 2019, ugotovimo naslednje. Prihodki so v letu 2022 za 13 odstotkov višji, kot so bili leta 2019, 13 odstotkov. Odhodki so višji kar za 40 odstotkov. Ponavljam, 40 odstotkov. Če vzamemo stran to, kar je resnično potreba države, to so tako imenovani covid izdatki ali pa izdatki za zaščito zdravja ljudi in življenj, se vaši odhodki zvišujejo za 34 odstotkov. Prihodki za 13, odhodki za 34. Proračunski primanjkljaj, ki je prikazan tudi na sliki, ta del, ki je zelen, je del, ki je namenjen zaščiti zdravju in življenj, to so tako imenovani covid izdatki; vse ostalo, pa to želite slišati ali ne, morate vzeti na svoja ramena, ker ste se pač vi tako odločili, da je to dobro za našo državo. Pa je vprašanje, če je oziroma mi menimo seveda, da ni. Javni dolg ste uspeli zgodovinsko povišati. Zgodovinsko. Več kot 43 milijard bo javni dolg v naslednjem letu, 15 milijard več kot takrat, ko ste državo dobili v svoje roke oziroma v upravljanje, če lahko tako rečem. Tudi dolg na prebivalca ste enormno povečali. Enormno. S 15 tisoč 162 evrov na več kot 20 tisoč evrov. Bom tukaj omenila še leto 2013, ko sem vodila vlado in velikokrat dobivam očitke, da kako je bila Slovenija takrat neskončno visoko zadolžena. Takrat je bil vsak Slovenec oziroma dolg na vsakega Slovenca je znašal 12 tisoč 300 in nekaj evrov. Strukturni primanjkljaj – kot sem že povedala, smo praktično najslabši v Evropi, najslabši v evroobmočju. Samo ena država je za dve desetinki slabša od nas in to je Romunija. To je država, s katero se naša Slovenija primerja ali pa tekmuje, če želite. In kakšna bo naša prihodnost s takšnim nahrbtnikom, ki ste ga oprtili na rame Slovenije? Težka in zahtevna. In že danes je treba ljudem jasno povedati, da je odgovornost za slabo stanje vaša. Tako kot ste leta 2008 za sabo pustili bančno luknjo, ki so jo potem morali sanirati vsi davkoplačevalci, tako boste leta 2022 pustili za sabo veliko proračunsko luknjo, zgodovinsko visok javni dolg in hudo bolne javne finance, ki jih bo seveda spet moral reševati nekdo drug. Na tako slabo sliko javnih financ vi dodajate še dve veliki bolečini: znižanje dohodnine za približno eno milijardo in Zakon o dolgotrajni oskrbi, v katerem niste zagotovili ali pa rešili osnovnega problema, to je zagotovitev dodatnih sredstev, ki vsekakor so potrebna za dolgotrajno oskrbo. In v kolikor vam uspe sprejeti omenjena zakona, bodo naše javne finance še v veliko slabšem stanju, kot sem ga opisala. Kaj pa bi mi naredili drugače? Proračunu bi vsekakor sprejemali v Državnem zboru in ne z odloki, tako kot to delate vi. Vsi bi vedeli, zakaj javnofinančna sredstva porabljamo. Za letošnje leto na žalost samo izbranci veste, kam bo šlo milijardo in pol odhodkov, ki ste si jih zagotovili oziroma si jih boste zagotovili z dvema odlokoma. V situaciji zgodovinsko visokega javnega dolga in najslabše strukturne slike javnih financ v Evropski uniji ne bi še dodatno zniževali davkov in s tem prihodkov proračuna. Vsekakor bi naša vlada, kot ti daje možnost zakon, določala cene energentov elektrike in plina in ne bi v tej krizni situaciji to prepustili stihijskemu ravnanju posameznih podjetij. Da je elektrika še vedno lahko poceni, dokazuje GEN-I in očitno se da. Investicije bi načrtovali realno in jih potem tudi izpeljali brez aneksov, kar se danes množično dogaja in podpisuje na vaših ministrstvih. Ob dvigu plač zaposlenim v zdravstvu in socialnem varstvu bi za ta dvig zagotovili sredstva, ne pa svojih dogovorov obesili na rame upokojencev. In namesto Cerkvi in njihovim duhovnikom bi dodatni denar namenili študentom. Vsakemu verskemu uslužbencu ste v času krize namenili skoraj 6 tisoč evrov. Ali veste, koliko ste dali študentom? Dvakrat po 150, 300 evrov! In seveda bi še lahko naštevala, kaj bi naredili drugače. Dokumenti, ki so na mizi, so vaši. Niso dobri za državo. Prinašajo veliko negotovosti za našo prihodnost in z vsemi temi izzivi se bo seveda soočala naslednja vlada. Vi pa boste takrat spet kritični, da je javni dolg previsok in da bi bilo treba znižati DDV. Zaradi vsega povedanega v stranki SAB proračunov seveda ne bomo podprli. Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine Demokratične stranke upokojencev Slovenije bo predstavil Robert Polnar. Izvolite. ROBERT Hvala za besedo, gospod podpredsednik. Gospe poslanke, gospodje poslanci! V letošnji proračunski razpravi sta v ospredju predvsem višina in sestava državnih proračunov za prihodnji dve leti. Ob nedvoumni ugotovitvi o obstoju izjemnih okoliščin v letu 2022 so drugotnega pomena bistvene sestavine srednjeročnega okvira javnih financ. Gre za vzdržnost proračuna glede na predvidena gospodarska gibanja in razvojno strategijo programskih javnih izdatkov. Temeljni problem je v metodologiji Evropske komisije za izračun potencialne gospodarske rasti.

strukturni primanjkljaj javnih financ. S tem se namreč določa potrebni fiskalni napor oziroma višino javnih izdatkov države in lahko poslabša gospodarsko rast v Sloveniji v naslednjih dveh letih. Katere so torej bistvene pomanjkljivosti metodologije Evropske komisije? Kako priti do učinkovitega srednjeročnega fiskalnega odkriva? Metodologija Evropske komisije za izračun strukturnega primanjkljaja ima tri bistvene slabosti. Prva. Ne omogoča prostora za nacionalno stabilizacijsko politiko, saj vnaprej določa vse mejne pogoje, tako višino potencialnega bruto domačega proizvoda kot višini dolga in primanjkljaja. Drugo. Zaradi načina postopka izračuna potencialnega proizvoda lahko napačno oceni dejansko stanje v gospodarstvu. Prehitro napove njegovo oživljanje ali pa prepozno ugotovi njegovo pregrevanje. Tretje. Nima učinkovite rešitve za stabilizacijo javnega dolga. V Sloveniji lahko zato prenovljena ocena Urada za makroekonomske analize in razvoj o večji gospodarski rasti v naslednjih dveh letih povzroči, da bo zaradi narave metodologije Evropska komisija prehitro ocenila, da se naše gospodarstvo pregreva, in to seveda v obdobju, ko ne bo več veljala odstopna klavzula. Ob višje ocenjeni gospodarski rasti bo takšen izračun zelo verjetno zahteval večji fiskalni napor, to je omejevanje javnih izdatkov za več, kot ga predvideva vlada. V takem primeru bo Komisija zahtevala strukturne prilagoditve v plačah, v socialnih transferjih, izdatkih za izobraževanje in sistemske spremembe pri pokojninah in v zdravstvu. Odprava opisane metodologije je alternativa takemu konceptu, ki temelji na uporabi dveh nemerljivih ekonomskih kategorij, kakor sta potencialni proizvod in strukturni primanjkljaj. Predvidevanje je, da država sama skrbi za svojo plačilno sposobnost, a ima večjo svobodo, da znotraj srednjeročnega fiskalnega okvira določi dinamiko gospodarske rasti, določi dinamiko primarnega primanjkljaja, se pravi, primanjkljaja brez plačila obresti, in dinamiko javnega dolga, relativno v odnosu do povprečnih vrednosti za območje evra. Pomembno vlogo pri tem mora imeti Fiskalni svet, ki naj nadzira verodostojnost vladnih projekcij in kakovost njihove realizacije. Odmik od predvidenih vrednosti zahteva zmanjševanje rasti javnih izdatkov in uporabo dolžniške zavore. Tako se lahko izognemo pomanjkljivostim sedanje metodologije in uveljavimo smiselni srednjeročni okvir, ki naj postane bistveni del proračunskega načrtovanja. Odgovorno javnofinančno načrtovanje je temelj stabilne ekonomske politike države, vendar tudi ta ni sama sebi namen. Zagotovi naj smotrno porabo javnih sredstev v skladu z ekonomsko močjo države in na najvišji ravni postavljenimi prioritetami. Zato je vlada dolžna zagotoviti odgovorno izvajanje javnofinančne politike v kontekstu tudi ostalih prioritet. Slovenska država od drugega četrtletja leta 2020 organizira obrambo v obdobju pandemijskega šoka. Proračuna za prihodnji dve leti sta glavni fiskalni oporišči za uresničevanje ciljev v prid prebivalcem in prebivalkam Slovenije. Ustvarjalci teh ukrepov razumejo naravo tekoče krize, ki se jo nekoliko da primerjati s krizo evra pred desetimi leti. Danes, tako kot takrat, ni predvsem problem podjetij in gospodinjstev pomanjkanje likvidnosti, marveč kriza solventnosti. Zato morajo vlade, da bi zaustavile krizo, iti do konca z zgodovinsko še nezabeleženimi ukrepi fiskalne ekspanzije, vprašanje pa je, kajpada, do kod. Znanje o ekonomskem razvoju je zelo omejeno, zato je priporočljiva skromnost pri oblikovanju politik, predvsem pa previdnost pri prevelikem posploševanju. Naloga države je, da uporablja proračun za uravnoteženje ekonomije. Proračun se lahko projektira za deficit ali pa za suficit, odvisno od pričakovanj, recesije ali konjunkture. Državnega proračuna nikakor ne smemo obravnavati samo knjigovodsko, marveč tudi v smislu organiziranja povpraševanja, nacionalne kohezije in rasti produktivnosti. Proračun sicer je, toda ni samo računovodski dokument, ni samo bilanca državnih prihodkov in odhodkov, to se pravi, ni predvsem to. Proračun je v bistvu ogledalo ekonomske politike določene vlade oziroma oblasti. Izkazuje njene ekonomsko-politične prioritete, kaj je za vlado najpomembnejše, čemu bo v prihodnje posvečala največ pozornosti. Podrobnosti proračunske strukture razkrivajo posledice, ki bodo dolgoročno vplivale na gospodarski razvoj in kvaliteto življenja državljanov v najširšem pomenu. Pandemija nas je potisnila v neizogibno recesijo. Označila je tudi konec monetaristične fantazije z neprestanim zniževanjem referenčnih obrestnih mer in prehod na politiko fiskalne ekspanzije. Fiskalna politika lahko načelno odgovori zahtevam ekonomske stabilizacije, medtem ko so izgledi centralnih bank, da bi uspele na tem področju, precej manjši. Kakšni fiskalni ukrepi bi torej bili najučinkovitejši za doseganje ekonomske stabilnosti? Najbolj nas mora biti strah povratka v slabe stare čase, ko se je fiskalna pipa odpirala in zapirala v trenutkih panike ali pa iz političnih razlogov. Izhodiščna točka vsake veljavne fiskalne politike je obseg javne potrošnje. Tega obsega pa ne določajo potrebe fiskalne politike same po sebi, ampak ga določajo potrebe družbe po javnih službah in storitvah. Ko se na tak način ugotovi obseg javne potrošnje, se pravzaprav ugotovi, koliko sredstev je potrebno zagotoviti z obdavčenjem. Razlikovati pa moramo dolgoročne kapitalne investicije in kratkoročne politike stabilizacije. Kapitalne investicije morajo zagotoviti stabilen dotok investicijskih projektov, neodvisno od poslovnih ciklov, kratkoročne politike pa morajo okrepiti stabilnost z zagotavljanjem poslov v javnem sektorju. Eno in drugo ima cilj zagotoviti določeno mero avtomatizma v upravljanju dolgoročnega in kratkoročnega povpraševanja. Zato kredit in dolg sama po sebi nista problem, veliko večji problem je, na kakšen način in za kateri namen sta porabljena. Zapletenost epidemije se kaže v tem, da je vselej področje izraženosti med naravnimi in družbenimi opredelitvami. Med družbenimi opredelitvami ni mogoče zaobiti ekonomske podlage, katere temelj so gospodarske dejavnosti. Na tem mestu pa se soočimo z neizogibno očitnim, toda vsesplošno prezrtim dejstvom. To je v tem, da je nemogoče napovedati bodoče ekonomsko stanje v gospodarstvu, prehod iz konjunkture v recesijo in nazaj. Obstaja obilje prognoz, ni pa trdno oprijemljive vednosti. Vsi tekmujejo z različnimi kombinacijami negotovih vladnih aktivnosti z neznanim obnašanjem podjetij in posameznikov, tudi z nepredvidljivostjo epidemiološkega položaja, odzivom potrošnikov in investitorjev. Tu so še različni učinki izvoza, uvoza, gibanja kapitala in odzivi gospodarskih subjektov, javnosti in vlade nanje. Zato je preveč očitno naslednje, da ne more biti znano nekaj, kar je rezultat kombinacij neznanega. Politika proračunskih prihodkov. Prihodki državnega proračuna za leto 2022 so po predlogu sprememb proračuna ocenjeni na 11 milijard in 468 milijonov evrov, kar je 463 milijonov evrov več od prvotnega predloga, za leto 2023 pa so ocenjeni na 11 milijard in 842 milijonov evrov. Struktura prihodkov v obeh letih kaže značilno slovensko neizogibnost. Samo štiri davčne vrste: dohodnina, davek od dohodkov pravnih oseb, davek na dodano vrednost in trošarine predstavljajo več kot 70 odstotkov celotnih prihodkov proračuna. Leta 2022 je ta odstotek 71,7, leta 2023 pa že 73,95. Poslanci v Poslanski skupini Desus smo prepričani, da sta ta dva podatka dovolj zgovorna za pomen davčnih prihodkov v strukturi celotnih prihodkov državnega proračuna. Zato je potrebno v temelju odkloniti vsakršna avanturistična eksperimentiranja, denimo z zniževanjem davčnih stopenj omenjenih davčnih vrst. Predpostavka, da je obstoječa višina davčnih prihodkov dovolj visoka, da lahko država izpolnjuje vse svoje tekoče in investicijske odhodke in transfere, je izkustveno napačna. Zato mora biti osnovni cilj povečevanje prihodkovnih zmožnosti državnega proračuna v večjem obsegu, kot je predvideno. Politika proračunskih odhodkov, odhodni proračuna za leto 2022 se povečujejo glede na prvotni predlog oziroma glede na veljavni sprejeti proračun za milijardo in 342 milijonov evrov in so določeni v višini 13 milijard in 940 milijonov evrov. V letu 2023 so ocenjeni na 13 milijard in 360 milijonov evrov. Načrtovani proračunski primanjkljaj v letu 2022 je dve milijardi in 796 milijonov evrov, za leto 2023 pa eno milijardo in 518 milijonov evrov. Razvojna naravnanost proračuna se kaže skozi različne parametre, najpomembnejši med njimi pa je višina sredstev, namenjenih za investicije. Gre za investicijske odhodke in investicijske transferje. Seštevek obeh vrst proračunskih odhodkov za leto 2022 je dve milijardi in 291 milijonov evrov, kar je za 216 milijonov evrov več, kot je določeno s sprejetim proračunom. V letu 2023 je načrtovan približno enak obseg, dve milijardi in 234 milijonov evrov, v dveh letih torej skupno štiri milijarde in 525 milijonov evrov investicijskih odhodkov in investicijskih transferov. Eden od načinov, da se izboljšajo proizvodne zmožnosti države so vlaganja v infrastrukturo. Veliko se razpravlja o tem, kaj naj spada med infrastrukturo, ker je od tega odvisno, kam naj država prioritetno investira. Na eni strani so tisti, ki mislijo samo na fizično infrastrukturo, drugi pa k temu dodajajo še investicije v šolstvo, zdravstvo, varovanje okolja, digitalizacijo in druga mehka infrastrukturna področja. Ekonomsko gledano ni osnovna razlika v tem, ali govorimo o cesti, ali pa o šoli, ali bolnišnici, ampak je razlika v tem, ali vlaganja prinašajo tekoče naraščajoče donose. Ideja je, da bi država morala vlagati v velike fiksne stroške, kot so, denimo, ceste ali železnice, zato ker se na ta način znižujejo sprotni stroški podjetnikom in posameznikom, ki bodo uporabljali to novo infrastrukturo. Predpostavimo, da govorimo o novi cestni povezavi. Posli, ki niso bili dobičkonosni, preden je bila zgrajena, bodo postali dobičkonosni, čim bo tržišče postalo bolj dostopno. Tako se zmanjšujejo stroški tistim, ki potujejo, kakor onim, ki proizvajajo in trgujejo, enako je mogoče reči za digitalno infrastrukturo. Ravno tako tudi za izobraževalno in znanstveno infrastrukturo zato, ker se zmanjšujejo stroški razumevanja in prenašanja znanja. Podobno je mogoče reči za vsa vlaganja v človeške sposobnosti, toda to ni enostavno, ker zahteva drugačno razumevanje javnih financ, kar pa nikakor ni tako preprosto utemeljiti. Struktura odhodkov v posebnem delu proračuna za leto 2022 izkazuje glede na sprejeti proračun najvišji porast na področju petih ministrstev. Porast na Ministrstvu za zdravje je skoraj 390 milijonov evrov, na Ministrstvu za infrastrukturo 274 milijonov evrov, na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport za 217 milijonov evrov, na Ministrstvu za okolje in prostor za 138 milijonov evrov in na Ministrstvu za obrambo za 105 milijonov evrov. Če k temu prištejemo še povišanje na Ministrstvu za finance, tistem največjem ministrstvu, za 60 milijonov evrov oziroma dobrih 60 milijonov evrov, dobimo skupno vrednost milijarda in 184 milijonov evrov; se pravi, pet največjih ministrstev in Ministrstvo za finance, in odgovor o namenih uporabe, kombinacije sposojenega tujega varčevanja in primarne emisije. Programske prioritete sprememb proračuna za prihodnje leto pa kažejo povečanje deleža odhodkov, namenjenih financiranju na področjih posameznih politik. Najbolj izstopajo v tem smislu politike izobraževanja in športa, socialne varnosti, pokojninskega varstva, prometa in prometne infrastrukture ter intervencijskih programov in obveznosti. Poslanci Poslanske skupine Desus posebej izpostavljamo vrednost sofinanciranja pokojninske blagajne iz državnega proračuna, kjer je načrtovano povečanje glede na ocenjeno realizacijo v letošnjem letu za skoraj 72 milijonov evrov na milijardo in 215 milijonov evrov. Odhodki na odhodkovno največji politiki, politiki izobraževanje in šport, presegajo dve milijardi evrov, 2 milijardi in 207 milijonov evrov, in se povečujejo za 176 milijonov glede na oceno realizacije v letošnjem letu. Socialna varnost je po velikosti odhodkov druga največja proračunska politika. Predvidenih odhodkov je za milijardo 594 milijonov, to pomeni za več kot 92 milijonov evrov, kot bo realizacija v letošnjem letu. Odhodki na politiki promet in prometna infrastruktura prav tako presegajo milijardo evrov, milijardo in 205 milijonov evrov, in so za 115 milijonov evrov višji od ocene realizacije v letošnjem letu. Financiranje investicij v prometno infrastrukturo je med ključnimi generatorji gospodarske rasti. Cilji te vrste investicij so zagotoviti zmogljivejšo javno železniško infrastrukturo in prevoznost cest ter izboljšati stanje cest z visoko stopnjo izrabljenosti, prometno varnost in dvigniti standarde rednega vzdrževanja. Intervencijski programi in obveznosti, kamor seveda sodijo predvsem covid ukrepi, so v primerjavi z letošnjim letom za leto 2022 načrtovani bistveno nižje, letos dve milijardi in 869 milijonov evrov, prihodnje leto pa 982 milijonov evrov, kar je za milijardo in 886 milijonov evrov manj. Pri tej politiki, kolegice in kolegi, je s primerjavo mogoče najbolj nazorno prikazati razliko med obdobjem pred epidemijo in epidemijskim obdobjem. Leta 2019 so, denimo, odhodki na tej politiki obsegali 22 milijard in 487 milijonov evrov, pardon, 22 milijonov in 487 tisoč evrov. To je 127-krat manj od ocenjene realizacije v letošnjem letu in 43-krat manj, kot je načrtovano v prihodnjem letu. Zato proračunske primerjave z letom 2019 niso popolnoma nič drugega kakor navadna fiskalna kurioziteta, da ne rečem, da so popolnoma nesmiselne in brezvezne. V Predlogu sprememb proračuna za leto 2022 se ekspanzivna fiskalna politika države odraža v povečanih odhodkih pri vseh proračunskih politikah, res pa je, da z različno stopnjo intenzivnosti. Za razliko od monetarne politike in njenih kompliciranih mehanizmov je fiskalno politiko nekoliko lažje razumeti. Toda to ni pripomoglo k razgalitvi zablod, ki so z njo povezane. Velika zabloda fiskalne politike je, da mora biti proračun v okviru posameznega gospodarskega cikla uravnotežen in da je deficit proračuna največje zlo. Ta zabloda je prevzeta od najrazvitejših držav, ki že imajo visok nivo javnih storitev in služb, prav tako pa imajo visoko razvito infrastrukturo. Kadar slabše razvite države, tudi Slovenija je med njimi, prevzemajo tovrstno mitologijo, obsojajo same sebe na sprijaznjenje s slabo infrastrukturo in z nizkim nivojem javne potrošnje. Tu mislim predvsem na potrošnjo za šolstvo, zdravstvo in socialno zaščito. Če se vztraja, da mora biti proračun uravnotežen, pa se kljub temu vlaga v infrastrukturo, potem ogromno breme stroškov njene drage izgradnje pade na eno samo generacijo, čeprav bodo koristi zgrajene infrastrukture uporabljale tudi bodoče generacije. Take vrste velikodušna medgeneracijska darila niso samo nepotrebna, marveč tudi nesmiselna. Pandemija je bistveno pripomogla tudi k spremembi zakoreninjenega prepričanja, da se proračun ne sme financirati z denarjem centralne banke, ker to neizogibno vodi v povečanje proračunske porabe in do inflacije. Zato je pomembno, da se proračuni financirajo z denarjem samo zasebnega sektorja, predvsem finančnega, ker to zagotavlja racionalnost javne porabe. Od tod sledi, da je finančni sektor indirektni kontrolor proračunske odgovornosti, saj ne bo nikoli financiral prekomerne javne porabe in ne bo dovolil nerazumne rasti javnega dolga. Tudi ta konstrukt je v popolnem neskladju z dejstvi. Če bi finančni sektor zares funkcioniral na opisani način, ne bi nikoli prišlo do krize javnega dolga, ker države ne bi mogle preseči njegovih zadanih okvirov. Za primerjavo, tukaj bomo odmislili odstop od fiskalnih pravil; kadar dolg države evroobmočja preseže 60 odstotkov bruto domačega proizvoda, bi banke po tej mitologiji morale prenehati s kreditiranjem proračuna. Resnice je kajpada drugačna. Finančni sektor nadaljuje kreditiranje proračuna ob dvigovanju obrestnih mer. Finančnih sektor zainteresirano kreditira zadolžene države, zato ker so tu zaslužki največji in je take države možno izcejati do onemoglosti. Poenostavljeno povedano, finančni sektor ni nikakršna ovira rasti javnega dolga. Odgovore države morajo same skrbeti za višino, strukturo in vzdržnost lastnega javnega dolga. Finančni sektor tega ne bo storil namesto njih. Sporočilo je tu jasno. Uspešni finančni trgi zahtevajo, da država določa okvir njihovega delovanja. V tekmi med državo in trgi ne sme izgubljati država, če želimo ohraniti politično in ekonomsko demokracijo pred diktaturo oligarhij. Potrebujemo vzpostavitev socialne države, več javne in zasebne potrošnje, pa tudi več zaupanja v podjetništvo in inovativnost. Poplačilo epidemiološke krize moramo enakomerneje razdeliti med kapitalom in delom. V tej daritveni ekonomiji pa ni bolj pomembno, koliko damo, temveč kako to naredimo in kdo sodeluje. Zato je razreševanje epidemiološke krize civilizacijsko in ne zgolj politično-ekonomsko vprašanje. Odhodkovna struktura proračunskih politik za leto 2023 kaže v primerjavi z ocenjeno realizacijo za leto 2021, se pravi za letošnje leto, porast odhodkov na naslednjih politikah. Obramba in zaščita 818 – milijonov evrov odhodkov, kar je povečanje za skoraj 172 milijonov evrov. Postopno se začenja rekonstruiranje Slovenske vojske. Slovenska vojska je državna oborožena sila, ki je usposobljena in opremljena za izvajanje oboroženega boja. Je najpomembnejši sestavni del sistema nacionalne varnosti. Njena velikost, oborožitev in sestava sta odvisni od državne politike in vojaške doktrine. Odnos do vitalnih sredstev obrambe države je postal stvar diletantskih političnih odločitev in amaterizma, ki reducirata pripadnike Slovenske vojske na ubogo paramilitarno revščino. Zmotno je prepričanje, da članstvo v Nato paktu zagotavlja dolgoročno varnost, zato ker zanemarja izkustveno zakonitost organizacijske teorije, po kateri imajo vse organizacije svoj življenjski ciklus in niso neomejene v svojem trajanju. Ni nam vseeno, da smo v nekaj pičlih letih po finančni krizi uspeli spodkopati temelje lastne oborožene sile. Oblast se mora zavedati, da se domovina brani predvsem z obrambo vojaškega poklica; da bi vojska preživela, mora država skrbeti za svoje vojake. Druga politika, kjer se pomembno zvišujejo odhodki proračuna, je znanost in informacijska družba. Odhodki za leto 2023 v višini 490 milijonov evrov so za 122 milijonov evrov višji, kot so ocenjeni v letošnjem letu. Na krizno visokih nivojih ostajajo odhodki tudi na naslednjih politikah – govorim za leto 2023 izobraževanje in šport – dve milijardi in 174 milijonov evrov, socialna varnost milijarda – in 562 milijonov evrov, promet in prometna infrastruktura milijarda in 240 milijonov evrov, pokojninsko varstvo – milijarda in 177 milijonov evrov, pa tudi kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in prehrana skoraj 575 milijonov evrov. Gospe in gospodje, poslanci Poslanske skupine Desus zastopamo stališče, da praktična logika in zdrav razum zahtevata, da se družba povezuje z uresničljivimi cilji, ne pa razdeljuje s posebnimi interesi. Kriznega položaja ne bomo razrešili s čudežem. Lahko se zgodi, da bo še kar nekaj časa trajal. Družba v kriznih časih potrebuje vodstvo, ne pa priprave za obračun in kalkulacije. Kriza, ki jo je izzval virus, je zaustavila gospodarsko rast na popolnoma nov način, s kakršnim do sedaj nismo imeli nobenih izkušenj, zato država mora prevzeti nadzor nad ekonomijo, zato da bi se lahko primerno odzvala na krizo. Če upoštevamo mogoča tveganja, potem lahko ugotavljamo, da so nekateri ukrepi bili zadostni, ne moremo pa vedeti, ali bodo ukrepi, ukrepi, opredeljeni v obeh proračunih, vnaprej zadostni. Potrebne so nam zato težke odločitve, kako in koliko težke, pa bomo začeli razumevati šele potem, ko si bomo priznali, da dosedanja pravila, po katerih smo igrali, preprosto ne veljajo več. Javne finance naj bi potrdile ekonomsko uspešnost vladne administracije, toda, ali sta proračuna razvojno naravnana ali pa pomenita zgolj fiskalno vrečo za polnjenje uzakonjenih in dogovorjenih postavk proračunskih uporabnikov. Težko je konceptualno združiti nasprotne usmeritve, kot so fiskalna stabilnost in socialna kohezivnost ali pa okoljska učinkovitost in gospodarska konkurenčnost. Težko je povezati kratkoročne in dolgoročne ukrepe ter prilagoditve vzdržnosti proračuna glede na predvidena gospodarska gibanja. Problem pa ni v papirju. Problem tudi ni v usmeritvah, temveč v sposobnostih njihovega udejanjanja. Poslanci Poslanske skupine Desus bomo podprli Predlog sprememb proračuna za leto 2022 in Dopolnjen predlog proračuna za leto 2023. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednja je na vrsti gospa Janja Sluga. Predstavila bo stališče Poslanske skupine nepovezanih poslancev. Izvolite. JANJA SLUGA V Poslanski skupini nepovezanih poslancev in poslanke Predloga sprememb proračuna za leto predloga proračuna za leto 2023 ne bomo podprli. Pa tudi vzdržali se ne bomo, glasovali bomo proti. Zakaj? Ne zgolj zaradi dejstva, da predloga proračunov predstavljata finančne prioritete političnih programov posameznih strank vladajoče koalicije in njihove koalicijske pogodbe, temveč zato, ker predlagana proračuna predstavljata, kot se je slikovito izrazil eden od eminentnih slovenskih ekonomskih strokovnjakov dr. Mojmir Mrak, »javnofinančni Divji zahod«. Predsednik Vlade je sicer ob predstavitvi proračunskega memoranduma dejal, da sta pred nami optimistična razvojno naravnava proračuna s sredstvi za investicije, kakršnih ta država še nikoli ni imela, in da je glas za ta dva proračuna garancija, da bosta prihodnji dve leti dejansko v letih hitre rasti, večje odpornosti in znatnega povečanja blaginje Slovenije. Res optimistično, a žal popolnoma nerealno. V poslanski skupini menimo, da je bolj kot metafora dr. Mraka na mestu metafora o Janši kot Neronu, rimskem cesarju, poznanem po absolutistični vladavini, ki se je ob prvi večji krizi odločil, da bo požgal Rim. Za požig je seveda okrivil kristjane, ki so jih potem začeli preganjati. Minister za finance omenjenemu Neronu ob požigu javnih financ namreč zgolj brenka na liro. Oba gospoda dobro poznata cikle, ko v predvolilnem času na podlagi nerealno načrtovanih javnih financ, in s tem državnih proračunov, pretirano spodbuja še ekspanzivno fiskalno politiko, ki temelji predvsem na zadolževanju. To navadno vodi k pregrevanju gospodarstva, visoki javni porabi in deljenju predvolilnih sladkarij z dolgoročnimi strukturnimi posledicami. Rezultat je trajno poslabšanje stanja javnih financ in ustvarjanje položaja, ko bodo kolegi iz SDS čez dobro leto za slabo javnofinančno stanje in morebitno sprejemanje nepriljubljenih ukrepov storili – kaj? Okrivili druge! Tiste, ki bodo takrat vodili vlado. Govorimo seveda o Zujfu, ki je postal kratica za nepriljubljene varčevalne ukrepe. Tiste, ki so posegli v pokojnine, otroške dodatke, nadomestila za brezposelnost in tako naprej. Vam to ob tem, ko se dviguje rekreacijski dodatek za upokojence ali ko minister za delo obljublja univerzalni otroški dodatek. zveni znano? Glede na to, da predsednik Vlade v mednarodnem prostoru velja za posnemovalca politik Donalda Trumpa, se to odraža tudi v podobni ekonomski in fiskalni politiki. Ko so v SDS v opoziciji, seveda opozarjajo na nujnost uravnoteženega proračuna, opozarjajo na višino zadolževanja oziroma javnega dolga. Ko so na oblasti, svojo pozicijo obratno sorazmerno uravnotežijo; nimajo težav s čim večjim zadolževanjem za financiranje povečanih proračunskih primanjkljajev. Volk pač dlako menja. Javnofinančni primanjkljaj Slovenije je lani znašal 3,8 milijarde evrov. To pomeni dobrih 8 odstotkov BDP ob dejstvu, da smo imeli predlani v državni blagajni 207 milijonov evrov presežka. Javnofinančni primanjkljaj je sicer bil zaradi dodatnih sredstev za izvajanje ukrepov za obvladovanje epidemije upravičen. Prav tako je bilo potrebno sprejeti ukrepe za ohranjanje in spodbujanje gospodarske aktivnosti. Po ocenah Ministrstva za finance pa naj bi letošnji primanjkljaj znašal 3,9 milijarde evrov, torej še več kot lanski, ko so bili prihodki bistveno nižji. Po pričakovanjih bi se torej primanjkljaj moral znižati in ne ravno obratno. Opozoriti je potrebno, da je Državni zbor proračun za 2022 sprejel novembra lani in da sprememba zaradi morebitnih interventnih ukrepov iz lanskega in letošnjega leta v resnici ni potrebna, saj so vsi ukrepi v izteku. Kljub temu se je Vlada odločila za dodatno potrošnjo v višini 701 milijona evrov. To povečanje je samo delno utemeljeno in izhaja iz predvidenega zvišanja povprečnin, ki mu v naši poslanski skupini ne nasprotujemo. Opozarjamo pa na lahkotnost ravnanja z javnimi financami tudi v luči prihajajočih lokalnih volitev v naslednjem letu. Zvišanja porabe gre tudi na račun letnega dodatka za upokojence. Skupno to pomeni 34 milijonov za povprečnine in nekaj 10 milijonov za letni dodatek. Vse ostalo pa predstavlja politično motivirane ukrepe pred bližajočimi se volitvami. Fiskalni svet je Vlado opozoril, da obstoj izjemnih okoliščin zaradi pandemije covid-19 ne sme biti izkoriščen za sprejemanje ukrepov, ki odražajo zaključno fazo političnega cikla. Res je, da se je Evropska komisija spomladi letos odločila, da se bo splošna odstopna klavzula uporabljala ne samo v letu 2021, temveč tudi v letu 2022. Te aktivacije pa ni sprejela za leto 2023. Takrat se bo ta klavzula deaktivirala, kar pomeni, da bo Slovenija že pod njenim drobnogledom oziroma bo ugotavljala, ali bo proračun za leto 2023 ustvarjal makroekonomska neravnotežja. Poleg tega se je treba zavedati, da obstoj izjemnih okoliščin v letu 2022 omogoča zgolj fleksibilnost pri delovanju fiskalne politike za neposredno izvajanje PKP ukrepov, ne pa za ostalo načrtovano potrošnjo, četudi gre za investicije. V poslanski skupini želimo opozoriti tudi, da so odhodki državnih proračunov pred pandemijo znašali približnost 10 milijard evrov. Sedaj pa bodo ti znašali 13,3 milijarde evrov oziroma državni proračun za super volilno leto 2022 predvideva najvišje izdatke v poosamosvojitveni zgodovini Slovenije. Najbrž to ni naključje. Kar se tiče razvojne naravnanosti proračuna, je treba opozoriti, da se tako velikopotezni načrti izdatkov dejansko odražajo samo v večji zadolžitvi v tujini. Slovenija je med državami, ki so se v tej krizi med članicami EU najbolj zadolžile in pri tem nominalno dodatno povečale svoj javni dolg, ki je rekordno velik. Nerazumno napihnjena državna proračuna za naslednji dve leti bosta privedla do povečanja javnega zadolževanja daleč preko potrebnega obsega, zaradi česar bo v naslednjih letih, ko se bo fiskalni okvir zaostril, bistveno oteženo zniževanje javne zadolžitve. Naslednji finančni minister bo zato imel velike težave, da javne izdatke spravi na nek normalen javnofinančni okvir. To, da danes trošimo več izključno na podlagi zadolževanja, nam jemlje tudi potencial zadolževanja v prihodnjih letih za stvari, ki jih bomo pa takrat nujno potrebovali. Ker fiskalna politika te vlade sloni izključno na zadolževanju in črpanju evropskih sredstev, se retorično seveda, sprašujemo, ali imamo v Sloveniji sploh ministra za finance ali pa imamo zgolj ministra za zadolževanje. Kar zadeva črpanje evropskih sredstev, bi radi opozorili, da smo po sprejetem proračunu za letos celo predvideli 1,6 milijarde evrov črpanja. Podatki iz začetka letošnje jeseni pa kažejo, da načrtovanih sredstev ne bomo počrpali. Takšna nerealna načrtovanja, ki se nadaljujejo tudi za naslednji dve leti, zagotovo odpirajo dilemo, ali se res lahko zanesemo na vladne načrte, da bomo tudi v naslednjih dveh letih uspešno počrpali evropska sredstva in uspeli investirati preko dve milijardi evrov letno. Verjetno gre bolj za želje. Vlada je skupaj s predlogoma proračuna sprejela še kadrovski načrt organov državne uprave za leti 2021 in 2022. Z njim je število dovoljenih zaposlenih povišala za 598. Za 598! Pri tem se sklicuje na potrebe obvladovanja okužb s covidom-19 in črpanja evropskih sredstev. V zvezi s tem velja opozoriti, da v letu 2022 ne velja več noben interventni ukrep in da je za črpanje evropskih sredstev oziroma za porabo sredstev iz sklada za okrevanje in odpornost na Ministrstvu za finance predvidenih 25 zaposlitev v okviru novoustanovljenega Urada za okrevanje in odpornost. Ostale zaposlitve s tem niso povezane. Kadrovski razrez v državni upravi pa je naslednji. Predsedniku Vlade sprejeti načrt letos in prihodnje leto, kljub temu da se predsedovanje Evropski uniji zaključuje, dopušča nesorazmerno povečanje uslužbencev na praktično vseh ministrstvih. Diši po političnem nepotizmu. Čeprav se Vlada v odobritvi kadrovskega načrta sklicuje na to, da bodo morali navedeni upravni organi sredstva za te zaposlitve zagotoviti znotraj svojih finančnih načrtov. Gre za oksimoron oziroma bistroumni nesmisel, saj teh sredstev ministrstvom in vladnim službam ne bo težko zagotoviti, ker se namreč vsem v letu 2022 zvišujejo odhodki v višini nekaj 100 milijonov evrov. Se ob tem kadrovskem načrtu Vlade kdo še spomni obljub SDS izpred let, da bo Vlada, ki jo bodo pa oni vodili, pripravila načrt zmanjšanja števila zaposlenih v javnem sektorju v državni pristojnosti za 10 odstotkov? Na drugi strani je nesprejemljivo, da se ob rekordno visokem proračunu Ministrstvu za pravosodje nižajo sredstva oziroma ne zagotavljajo zadostna sredstva za delovanje Ustavnemu sodišču, Vrhovnemu sodišču, Sodnemu svetu in Državnemu tožilstvu. Pomenljiv je tudi način, kako jim je Vlada sredstva znižala oziroma kako je ignorirala njihove potrebe. Omenjeni so šele pred dnevi ugotovili, da je Vlada, kljub temu da so se poleti o višini sredstev dogovorili z Ministrstvom za finance, znotraj procesa proračunskega usklajevanja sprejela določene spremembe, ne da bi jih o tem sploh obvestila. In kakšen je odgovor predsednika Vlade? Popolnoma v stilu njegovega vzornika Trumpa, le, da se je namesto alternativnih dejstev poslužil selektivnih dejstev. Omenil je, da je sodiščem za leto 2022 namenjenih prav toliko sredstev, kot je bilo že lani, v sprejetem proračunu. Citiram: »Proračun za leto 2022 je bil sprejet lani in je za vsa sodišča, varuhe in tako dalje upošteval njihove predloge brez rezov. Za 2023 je Vlada v predlogu proračuna, ki ga obravnava Državni zbor, prav tako v celoti upoštevala njihov predlog.« Konec citata. Temu v sodstvu sploh ne oporekajo. Izpostavljajo pa Predlog sprememb proračuna za leto 2022, ki jim prinaša manj denarja, kot je bilo predvideno oziroma dogovorjeno z ministrstvom. V bistvu pa gre za blokado dela Ustavnega sodišča, ki je razveljavilo številne sporne vladne covid odloke, in jasno sporočilo ostalim sodnikom in tožilcem, kaj se zgodi, če bodo še naprej sprejemali odločitve, s katerimi SDS ne bo zadovoljen. Na tapeti te vlade pa ni zgolj krivosodje. Po novem so se odločili kaznovati tudi Varuha človekovih pravic. V Predlogu sprememb proračuna za prihodnje leto je za delovanje Varuha predviden enak znesek, kot je bil v lani sprejetem proračunu, čeprav so se z Ministrstvom za finance maja letos dogovorili za dodaten denar. V Poslanski skupini nepovezanih poslancev in poslanke za konec opozarjamo, da je raven odhodkov državnega proračuna postavljena nerealistično visoko. Ravnanje te vlade je zato moč primerjati z gostijo, na kateri krčmar na mizo nosi nove in nove pladnje hrane in pijače, brez da bi goste vprašal, kdo bo poravnal račun. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednji je na vrsti gospod Igor Peček, predstavil bo stališče Poslanske skupine LMŠ. Izvolite. IGOR Predsedujoča, najlepša hvala za besedo. Spoštovani minister! Proračun se je letos pripravljal popolnoma v drugih časih in pod pogoji, kot se je pripravljal v preteklosti. Javnofinančna slika je bila deležna veliko kritik, saj je obraz boja z epidemijo. Kritika je bila še posebej na račun javnofinančnega dolga na prebivalca. Zelo lahko je stvar kritizirati oziroma biti general po tem, ko je bitka že končana. Zavedati se moramo, da je bilo treba zaščititi zdravje državljank in državljanov Republike Slovenije, zato je moral proračun tudi resno poseči v zdravstvo. Odhodki državnega proračuna, njihov obseg in struktura so torej prilagojeni zdravstveni situaciji v državi tako kot drugje po Evropi. Kritikom lahko rečemo le, da naj oni poskušajo imeti normalno fiskalno politiko in javnofinančno sliko znotraj svetovne epidemije. Investicije na področju zdravstva so, jasno, obsežnejše v primerjavi s prejšnjimi investicijami. Vsaka opozicija vedno kritizira vlado na račun zdravstva, kadar se povečujejo sredstva za zdravstveni sektor. Kot sem že nedolgo nazaj v enem izmed stališč povedal, da ni problem, če vlagamo v zdravstvo; večji problem je, ker ne dobimo poročila, kaj se s temi milijoni naredi. Še danes nismo dobili, spoštovani kolegice in kolegi, poročila za leto 2018, ko smo odobrili 35 milijonov evrov za zmanjšanje čakalnih vrst. Danes pa beremo, da so čakalne vrste še daljše. Kje je ta denar oziroma kdaj bomo dobili poročilo, za kaj je bil porabljen? S strani bonitetnih agencij Slovenija dobiva dobre ocene. Po ocenah Fiskalnega sveta je ukrepanje v višini okoli 5 % BDP letno pomembno prispevalo k blažitvi padca gospodarske aktivnosti v lanskem letu. Podobna ocena je bila podana tudi za letos. V Slovenski nacionalni stranki smo mnenja, da je v kriznih časih fiskalna politika, ki poskrbi za spodbujanje in povečanje gospodarske aktivnosti v državi, dober manever. Pri takšni politiki je normalna posledica, da bo država ustvarila proračunski primanjkljaj, vendar s ciljem razvoja in blaginje na dolgi rok. Primanjkljaj v obdobju tovrstne politike mora država pokriti preko dodatnega zadolževanja ali koriščenja fiskalnih rezerv, ustvarjenih iz proračunskih presežkov iz prejšnjih obdobij. Pa ne gledati leto 2020, ki je bilo celo leto covidno leto. Posledica takšne politike je blaženje kriznih udarcev na slovenski bruto družbeni proizvod. Pri vsakem proračunu oziroma rebalansu se tisti, ki niso v vladi, pritožujejo nad proračunom. Vlada je deležna hude kritike trenutne gospodarske in ekonomske politike s strani opozicije. Le-ta pa zagotovo ne bi bila nič boljša, če bi kdo drug vodil fiskalno politiko države v času tako hude svetovne krize. Ali pač mogoče? Slovenija se je zadolžila celo manj, kot pa je povprečje Evropske unije. Ena izmed preteklih vlad je prodala vsa dobro stoječa podjetja, sedaj pa se hvalijo, kako so v treh mesecih rešili Slovenijo. Na takšen način je zelo lahko biti dober gospodar. Proračun se usmerja tudi v reševanje delovnih mest. Tudi to je tesno povezano z epidemijo. Za nove investicije bo namenjeno več kot 2 milijardi evrov, kar se bo na dolgi rok tudi obrestovalo. Ta učinek se bo odrazil v dolgoročnih prihodkih, zaposlenosti in gospodarski rasti. Raven investicij naj bi se v naslednjih dveh letih povzpela na okoli 6,5 % BDP, kar je precej več od najvišjih ravni do sedaj. Dolga sektorja države v letu 2022 bo 77,5 % BDP, kar pomeni znižanje za 1 % glede na leto 2021. Obrestni izdatki se tudi znižujejo in bodo v letu 2022 1,3 % BDP. V letu 2014 so bili obrestni izdatki najvišji, in sicer kar 2,9 % BDP. Primanjkljaj sektorja država bo po mnenju Fiskalnega sveta v letu 2022 znašal 5 % BDP, v letu 2023 pa samo še 3,3 % BDP. Tudi kritika, seveda s ciljem dobre reklame, s strani nevladnih strank na račun zelenega preboja je zgolj propaganda, saj bo tudi za to področje dobro poskrbljeno. Slovenski nacionalni stranki podpiramo oboroževanje in moderno opremljanje Slovenske vojske, saj mora vsaka svobodna država temeljiti na svoji obrambni sposobnosti. Smo pa seveda kritični do oboroževanja s cilji misij Nata, ki so v interesu ameriških korporacij in ne zaščiti našega naroda ter domovine. Zato si želimo, da bi v prihodnosti vojaški nakupi temeljili na obrambi hribovitega terena naše domovine in ne na usposabljanjih v oddaljenih deželah, kjer potekajo misije v interesu tujcev. Slabih 280 milijonov za prometno infrastrukturo bo po našem mnenju blagodejno vplivalo na gospodarsko rast v Sloveniji. V Slovenski nacionalni stranki tudi pozdravljamo, da se za leto 2022 sredstva, namenjena kmetijski politiki, povečajo za 86,4 milijona evrov in še dodatnih 33 milijonov v letu 2023. Naklonjeni smo tudi višjemu obsegu sredstev za uravnoteženje razvitosti občin. Predlog sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2022 in Dopolnjen predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2023 je zelo zanimiv. Vsekakor pa že sedaj napovemo, da bo v letu 2022 in leta 2023 rebalans, kajti 24. aprila 2022 so volitve. Nova vlada, katerakoli pač bo, bo vsekakor želela z rebalansi delati prerazporeditve. Ob koncu lahko rečem le, da država mora funkcionirati, še posebej v teh težkih, hudih časih. Hvala lepa. Naslednji je na vrsti mag. Marko Pogačnik, predstavil bo stališče Poslanske skupine SDS. Izvolite. MAG. Spoštovana predsedujoča, hvala za dano besedo. Spoštovani minister, kolegice, kolegi! Pred nami je predlog sprememb proračuna za leto 2022 in dopolnjen predlog proračuna za leto 2023. Predloga sta osredotočena na postopno okrevanje in umikanje začasnih ukrepov za obvladovanje posledic epidemije in izvajanje strukturnih ukrepov za povečanje odpornosti gospodarstva, podprtih z investicijami na ključnih področjih. Splet ekonomskih in proračunskih politik je tako osredotočen na postopno okrevanje in umikanje začasnih ukrepov za obvladovanje posledic epidemije in izvajanje strukturnih ukrepov za povečanje odpornosti gospodarstva, podprtih z investicijami na ključnih področjih. S tem se bo po obdobju epidemije, v katerem veljajo izjemne okoliščine in odstop od fiskalnih pravil, zastavila pot za postopno uravnoteženje državnega proračuna. V predlogu sprememb proračuna za leto 2022 načrtujemo prihodke v višini približno 11,47 milijarde evrov, kar je za 4,5 % več kot v sprejetem proračunu za leto 2022. Odhodki se načrtujejo v skupni višini približno 13,94 milijarde evrov po denarnem toku, kar je 10,7 % več kot v sprejetem proračunu za leto 2022. Proračunski primanjkljaj bo po načrtih tako dosegel približno 2,47 milijarde evrov ali 4,6 % bruto domačega proizvoda, ker smo še vedno v fazi okrevanja in odpravljanja posledic epidemije. V predlogu proračuna za leto 2023 pa se načrtujejo prihodki v višini približno 11,84 milijarde evrov, kar je 3,3 % več kot v predlogu sprememb proračuna za leto 2022. Odhodke se načrtuje v višini približno 13,36 milijarde evrov po denarnem toku, kar je za 580 milijonov evrov manj od odhodkov, načrtovanih v predlogu sprememb proračuna za leto 2022. Proračunski primanjkljaj bo po načrtih tako dosegel približno 1,52 milijarde evrov ali 2,6 odstotne točke bruto domačega proizvoda. Proračuna za leto 2022 in 2023 sta po mnenju Poslanske skupine SDS optimistično in razvojno naravnava, s sredstvi za investicije, kakršnih ta država še nikoli v vsej svoji zgodovini ni imela na voljo. Prihodnje leto in leta 2023 bo teh za več kot 2 milijardi evrov. Ta sredstva je Vlada Republike Slovenije pravično razdelila po celotni državi in po vseh sektorjih. Med pomembnejšimi so naložbe v zdravstvu, ki jih bo v vsakem od prihodnjih dveh let za 200 milijonov evrov. V dveh letih bo šlo za investicije v zdravstvo več denarja, kot ga je bilo porabljenega v preteklem desetletju. Poudariti je treba še investicije v cestno in železniško infrastrukturo pa v protipoplavno varnost, v oskrbo s pitno vodo, v vrtce in osnovne šole ter športno infrastrukturo kot tudi v kulturo, znanost in digitalno povezljivost. Načrtujejo se tudi znatna sredstva za naložbene v domove za starejše. Brez investicij bi bil proračunski primanjkljaj znatno nižji, investicije prinašajo večjo dodatno vrednost, ta pa večje dohodke zaposlenim in večje dobičke podjetjem. Tako se v okviru proračuna za leto 2022 in 2023 načrtujejo znatna sredstva za gradnjo, rekonstrukcijo oziroma izboljšave bivalnih pogojev v okviru najmanj desetih enot domov domov za starejše v skupni kapaciteti več kot 600 dodatnih postelj. Obseg pokojninske blagajne se bo vsako leto povečeval ob zagotavljanju stabilne in trajne skrbi za upokojence, pri čemer je treba poudariti, da se bodo pokojnine uskladile enkrat letno na podlagi rasti povprečne mesečne bruto plače in povprečne rasti življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji, ki jih ugotovi in uradno objavi Statistični urad Republike Slovenije. Izvedeno bo izplačilo letnega dodatka v petih razredih in v nekoliko višjih zneskih kot v letošnjem letu. Pri predlogu proračuna za leto 2022 je upoštevana uskladitev pokojnin in drugih prejemkov v višini 4 %, kar pomeni v denarju okoli 236 milijonov evrov. V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke smo prepričani, da so bili vsi odhodki za ublažitev posledic epidemije covida-19 upravičeni. Slovenija in Vlada Republike Slovenije je s covid ukrepi zaščitila delujoče gospodarstvo, ohranila delovna mesta ter zaščitila najbolj ranljive skupine državljank in državljanov Republike Slovenije. Danes številke kažejo, da ima Slovenija izmed članic Evropske unije eno izmed najvišjih gospodarskih rasti in da ima Slovenija med državami članicami Evropske unije eno izmed najmanjših brezposelnosti. To je vsekakor podatek, ki vliva optimizem. Treba je poudariti, da Slovenija v danem trenutku beleži brezposelnost malo več kot 66 tisoč ljudi. Na drugi strani pa je treba poudariti, da Zavod za zaposlovanje v danem trenutku razpisuje več kot 20 tisoč delovnih mest, kar pomeni, da je lahko brezposelnost verjetno v danem trenutku še bistveno nižja kot 66 tisoč brezposelnih ljudi. Največji optimizem pri proračunu vliva tudi napoved Evropske komisije, ki Sloveniji še vedno napoveduje gospodarsko rast. Še bolj pomembno je, da Evropska komisija napoveduje gospodarsko rast tudi za 10 držav, v katere Slovenija največ izvozi. Veliko govora s strani opozicije je bilo o zadolženosti Republike Slovenije. Treba je poudariti te poudarke, ki smo jih povedali sedaj – Slovenija ima najmanjšo brezposelnost v državi Evropske unije, ima eno največ gospodarskih rasti; in to gre predvsem po zaslugi covid ukrepov. Covid ukrepi so zahtevali tudi vrsto odhodkov v državnem proračunu.

S predavanji in grafi, ki jih je uprizarjala opozicija tako na matičnem odboru, Odboru za finance, kot danes, bi lahko nastopali tudi v avstrijskem parlamentu, nemškem parlamentu, italijanskem parlamentu. Prepričani smo, da ni države v času covid krize, ki ne bi svoje zadolženosti povečala in pa povečala svoj primanjkljaj. Govora je tudi o strukturnem primanjkljaju. S tem se v Slovenski demokratski stranki strinjamo, vendar smo absolutno prepričani, da je strukturni primanjkljaj Republike Slovenije rep, ki ga Slovenija vleče že več kot 10 let. In najmanj, kjer je to, da je strukturni primanjkljaj prišel s tretjo Janševo vlado. Edinokrat, ko se je v Sloveniji strukturni primanjkljaj resnično znižal, je bilo z uveljavitvijo ZUJF-a. Tudi v Slovenski demokratski stranki smo prepričani, da bo v prihodnosti treba pozornost posvetiti zmanjšanju strukturnega primanjkljaja. Z vsemi ukrepi, ki so napovedani, in tudi z investicijami v višini več kot 2 milijardi evrov smo v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke prepričani, da je Slovenija na pravi poti, kajti dvemilijardne investicije bodo imele multiplikativni učinek na proračun, odpirale bodo nova delovna mesta. Tveganja, ki jih v Slovenski demokratski stranki vidimo pri proračunu tako za leto 2022 kot za leto 2023, so seveda rast cen na svetovnih trgih, predvsem na področju energentov in hrane. Prepričani smo, da na nek način obstaja velika verjetnost, da inflacija trka na velika vrata. vrata. In kar je treba še izpostaviti, tveganja, ki jih vidimo v letu 2022 in leta 2023, so težave v dobavnih verigah. Slovenski demokratski stranki smo prepričani, da je treba veliko resnost usmeriti tudi k preoblikovanju fiskalnega pravila. Prepričani smo, da tako Evropska komisija kot finančni ministri znotraj držav Evropske unije delajo na tem področju in da bo do teh sprememb lahko prišlo tudi že v bližnji prihodnosti.

Za obdobje 2020–2021 in naprej lahko rečemo, da je ta vlada ta sredstva porabila predvsem za ljudi, za najbolj ranljive skupine in za gospodarstvo; v preteklih vladah pa so se ta sredstva bolj kot ne porabljala za banke in pa finančno industrijo. Da je Slovenija na pravi poti, je vsekakor verjetno tudi podatek, da bonitetne ocene Slovenije ostajajo na istem nivoju ali se celo povečujejo. To pomeni, da tuje agencije Sloveniji zaupajo, jo ocenjujejo kot stabilno državo. V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke smo prepričani, da so spremembe v proračunu za leto 2022 in dopolnjen proračun za leto 2023 ustrezne. Oba proračuna nista le socialno usmerjena, ampak sta po dolgem času tudi razvojno usmerjena. Že dolgo časa v Sloveniji nismo razpravljali o dveh milijardah investicij. Vlada bo namenila 2 milijardi evrov in verjetno tako izboljšala standard državljank in državljanov Republike Slovenije. V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke bomo predloga proračunov za leto 2022 in za leto 2023 podprli. Hvala